Hlé verður gert á almennu umræðunni um kl. 18. Fagráðherrar taka þátt í umræðum um sína málaflokka. Eftir umræður um einstaka málaflokka heldur almenn umræða áfram ef þörf krefur. Á morgun verður umræðum um málaflokka fagráðherra fram haldið.

Því næst talar einn talsmaður frá hverjum þingflokki í tíu mínútur hver. Andsvör við ræður talsmanna verða leyfð fyrir aðra talsmenn og fjármála- og efnahagsráðherra. Eftir ræður talsmanna hafa aðrir þingmenn kost á að taka þátt í umræðunni og hafa til þess allt að tíu mínútur og hefðbundinn andsvararéttur gildir við þær ræður þingmanna.

Það er mikill kraftur í íslensku samfélagi, hagvöxtur hefur verið um 5% að jafnaði á ári og uppsafnaður hagvöxtur frá árinu 2019 nemur um 11% og er óvíða meiri en hér á landi. Þessum mikla uppgangi í efnahagslífinu ber að þakka þeirri stefnu ríkisstjórnarinnar sem höfð hefur verið að leiðarljósi síðastliðin ár en hún hefur verið að byggja upp viðnámsþrótt gagnvart áföllum. Atvinnuþátttaka er í hæstu hæðum og jákvæð þróun kaupmáttar hefur sérstöðu meðal samanburðarríkja og samhliða hafa kjör þeirra efnaminni vaxið hlutfallslega mest í samræmi við áherslur ríkisstjórnarinnar.

Helsta áskorun okkar er að ná niður verðbólgu og vöxtum og það er jákvætt að við sjáum til lands, dregið hefur úr spennu á vinnumarkaði án þess að komið hafi til markverðrar aukningar atvinnuleysis og verðbólgan er að hjaðna. Lækkun verðbólgu skapar svo aftur skilyrði fyrir lækkun vaxta samhliða áframhaldandi sterkri stöðu á vinnumarkaði. Fyrr á þessu ári var stigið stórt skref í átt að auknum stöðugleika þegar kjarasamningar til fjögurra ára voru gerðir á almennum vinnumarkaði.

Með þessu fjárlagafrumvarpi er megináherslan lögð á að skapa aðstæður fyrir lækkun vaxta samhliða því að varðveita efnahagslegan stöðugleika. Seðlabankinn hefur stigið fast á bremsuna með vaxtastýritækinu og ríkisstjórnin hefur sett sér skýr og ákveðin markmið um að beita ríkisfjármálunum til að vinna að lækkun verðbólgunnar. Á sama tíma er ríkisstjórnin einbeitt í því að verja þau grunnkerfi sem velferð samfélagsins byggist á. Ríkisstjórnin hefur sett fram trúverðugar og metnaðarfullar áætlanir í efnahagsmálum sem alþjóðastofnanir á borð við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn telja að séu viðeigandi í ljósi efnahagsástands Í fjárlagafrumvarpi er áhersla lögð á að skapa svigrúm til að forgangsraða verkefnum. Þannig verði dregið úr ríkisumsvifum, staða ríkissjóðs styrkt og unnið gegn þenslu og verðbólgu í hagkerfinu. Það er forðast að grípa til aðgerða sem leitt geta til þjónustuskerðingar eða verri lífskjara. Það svigrúm sem skapast verður nýtt til að styrkja velferðarkerfin svo sem með nýju örorkukerfi og kjör ellilífeyrisþega verða bætt og áfram verður öflugur stuðningur við barnafjölskyldur, húsnæðiskaupendur og þá sem eru á leigumarkaði og nemur stuðningur við þessa hópa um 14 milljörðum kr. i fjárlagafrumvarpinu. Þá verður áfram stutt við innviðauppbyggingu svo sem með auknum framlögum til almenningssamganga og uppbyggingu vegakerfisins um allt land. Kraftur í vaxtarsprotum íslensks atvinnulífs hefur verið mikilvægur drifkraftur verðmætasköpunar síðastliðin fjögur ár. Ríkisstjórnin leggur áherslu á að búa fyrirtækjum samkeppnishæft rekstrarumhverfi og hyggst áfram styðja myndarlega við nýsköpun og þannig stuðla að fjölgun vaxtarbrodda atvinnulífsins. Fjölbreytt og kröftugt atvinnulíf styður ekki aðeins við vöxt lífskjara til framtíðar heldur gerir samfélaginu einnig kleift að standa af sér áföll, sem reynslan sýnir að geta knúið dyra, jafnvel á nokkurra ára fresti. Í þessu fjárlagafrumvarpi eru engar kollsteypur heldur sýnir það hvernig ríkisstjórnin ætlar að taka markviss skref í átt að auknu jafnvægi og sterkari efnahag sem leiða mun til öflugra samfélags. Fjárlög eru nefnilega ekki bara tölur á blaði. við þær er rekstur heils samfélags. Virðulegi forseti. Mig langar nú að víkja stuttlega að innihaldi frumvarpsins svo sem afkomu ríkissjóðs, tekjum og gjöldum fyrir næsta ár.

Frumjöfnuður verður þá jákvæður þriðja árið í röð og sýnir vel að ríkisstjórnin er á réttri leið við að treysta sjálfbærni opinberra fjármála. Fjárlagafrumvarpið framfylgir markmiði fjármálaáætlunar um hóflegan vöxt útgjalda. Gert er ráð fyrir að frumgjöld ríkissjóðs lækki á næsta ári sem hlutfall af vergri landsframleiðslu og verði í hlutfalli eins og á árinu 2019, en frumgjöldin ríkissjóðs á þennan mælikvarða hafa farið lækkandi síðastliðin fimm ár. Við erum sem sagt búin að ná stöðunni fyrir Covid. Þá er gert ráð fyrir því að skuldir ríkissjóðs samkvæmt skuldareglunni fari lækkandi sem hlutfall af vergri landsframleiðslu og verði rúmlega 31%

byggir á endurmetinni tekjuáætlun ársins 2024 og þjóðhagsspá að teknu tilliti til fyrirhugaðra skattkerfisbreytinga. Stærsta skattkerfisbreyting ársins felst í kerfisbreytingu á gjaldtöku af ökutækjum og eldsneyti og stefnt er að því að tekjur af ökutækjum og eldsneyti verði aftur, það er sem sagt langtímastefnan, 1,7% af vergri landsframleiðslu, sem var sögulegt meðaltal áranna 2010–2017 en hefur farið mjög hratt lækkandi á síðustu árum. Tekjur af ökutækjum og eldsneyti hafa fallið töluvert og má búast við að sú þróun haldi að óbreyttu áfram. Til að bregðast við þeirri þróun verður tekið upp kílómetragjald vegna notkunar bifreiða en samhliða verða eldri gjöld felld niður, þ.e. vörugjöld af bensíni og olíugjald af dísilolíu.

á rafmagnsbíla á þessu ári. Einnig verður innleiddur 15% alheimslágmarksskattur á alþjóðleg fyrirtæki sem fjöldi ríkja hefur þegar innleitt. Tilgangur skattlagningarinnar er að koma í veg fyrir að stór alþjóðleg fyrirtæki geti komist hjá skattlagningu með því að færa hagnað til lágskattaríkja.

Við setningu útgjaldaramma fyrir málefnasvið í fjárlagafrumvarpi ársins 2025 er byggt á þeirri stefnumörkun sem fram kemur í gildandi fjármálaáætlun. Meginleiðarljós áætlunarinnar er að tryggja bætta afkomu ríkissjóðs sem felst í því að haldið er aftur af útgjaldavexti

Til heildarútgjalda málefnasviða teljast heimildir vegna afskrifta skattkrafna en áætlað umfang þeirra lækkar um 18 milljarða kr. á milli ára á grundvelli breyttrar aðferðafræði við árlegt mat á eftirstöðvum krafna sem nú er talið að muni minnka afskriftarþörfina á næstu árum. Án þeirrar breytingar nemur raunaukning heildarútgjalda um 24,7 milljörðum kr. eða 1,7%. Alla jafna er gert ráð fyrir almennu aðhaldsmarkmiði á málefnasviðum ráðuneyta í frumvarpi til fjárlaga og nemur almennt aðhaldsmarkmið á árinu 2025 um 2,2 milljörðum kr. Almenn aðhaldskrafa verður

m.a. vegna aðkomu ríkisins í tengslum við kjarasamninga á almennum markaði. Í meginatriðum felast aðgerðirnar í forgangsröðun, hagræðingu eða betri nýtingu fjármuna, svo sem með frestun eða niðurfellingu verkefna sem ekki eru hafin eða hægt er að hliðra til í tíma, endurskoðun á forsendum eða fyrirkomulagi og hagræðingu í rekstri með sameiningu stofnana eða útvistun verkefna. Meðal helstu verkefna sem fram koma í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2025 eru heildarendurskoðun örorkulífeyriskerfisins og nemur hækkun útgjalda vegna nýs kerfis 4,4 milljörðum kr. en heildarkostnaður nemur ríflega 18 milljörðum kr. á ársgrundvelli. Umfang aðgerða stjórnvalda vegna kjarasamninga á almennum markaði er áætlað 14 milljarðar kr. á árinu 2025 og er ætlað að styðja sérstaklega við barnafólk, leigjendur og skuldsetta íbúðareigendur á tímabili

Þá er gert ráð fyrir að hækkun almenns frítekjumarks ellilífeyris úr 25.000 kr. í 36.500 kr. á mánuði auki útgjöldin um 2,7 milljarða kr. á næsta ári.

Í frumvarpinu er aukinn kraftur settur í byggingu nýrrar legudeildar við Sjúkrahúsið á Akureyri sem hafði verið frestað í ár. Auk þess verða veittar fjárveitingar í tvö byggingarverkefni en það er annars vegar bygging þjóðarhallar í innanhússíþróttum og hins vegar er fjárveiting veitt til byggingar nýs fangelsis í stað Litla-Hrauns.

Áfram er lögð áhersla á stuðning atvinnugreina sem styrkja eiga stoðir atvinnulífsins enn frekar á komandi árum, svo sem við kvikmyndagerð og rannsóknir, þróun og nýsköpun en framlög til þeirra verkefna eru að aukast á milli ára.

Virðulegi forseti. Hér hefur aðeins verið stiklað á stóru um efnistök frumvarpsins, en um nánari umfjöllun einstakra efnisliða vísa ég í greinargerð frumvarpsins.

Nú verða leyfð andsvör en eins og áður var getið verður andsvararéttur rýmkaður þannig að talsmenn allra stjórnarandstöðuflokka komist að.

Þetta var kjarasamningsmál á sínum tíma og þegar framlaginu var komið á með sérstökum lögum var gert ráð fyrir að það yrði varanlegt. Á mannamáli þýðir þetta að ríkið steig inn til að jafna þann aðstöðumun sem lífeyrissjóðir búa við þannig að almennir sjóðfélagar sem tilheyra stéttum þar sem örorka er algeng þyrftu ekki að bera hallann af því í formi lakari lífeyrisréttinda. Lækkun og loks niðurfelling framlagsins, sem ríkisstjórnin talar nú fyrir í fjármálaáætlun og fjárlögum, er aðgerð sem mun að óbreyttu koma harkalega niður á lífeyrissjóðum verkamanna, lífeyrissjóðum þeirra stétta sem vinna erfiðisvinnu og slítandi störf. Forseti. Í vor var talað um að lækka þetta framlag. Nú liggur talan fyrir og ríkisstjórnin hefur reyndar ákveðið að minnka framlagið enn meira en til stóð í vor. Samkvæmt þessum fjárlögum fer framlagið úr rúmum 7 milljörðum kr. í 2,5 milljarða og allt er það gert í nafni afkomubætandi ráðstafana. Vinnandi fólk sem hefur greitt í sjóði eins og Gildi, Stapa, Festu, Lífeyrissjóð Vestmannaeyja og Lífeyrissjóð Rangæinga á að borga brúsann og þessi breyting hefur að jafnaði verið sett í samhengi við breytingar á örorkulífeyriskerfinu í vor. Er það í alvörunni kappsmál hjá þessari ríkisstjórn að borga fyrir breytingar á örorkulífeyriskerfinu með því að seilast í ellilífeyri fátækasta fólksins á Íslandi?

innan við 1.000 milljarðar, samþykkt að ríkið myndi hjálpa þeim sjóðum sem væru með aukna örorkubyrði. Í dag erum við komin í tölu upp á

Því miður hefur það líka verið þróunin, vegna þess að menn hafa ekki tekið á þessu, að aðeins um 40% af þeim fjármunum sem ríkið er að veita í þetta kerfi fara til þeirra sjóða sem eru raunverulega með aukna byrði. 60% af upphæðinni fara til sjóða sem eru ekki með aukna byrði. Þetta er sem sagt stuðningur ríkissjóðs vegna samninga og kjarasamninga 2006 þegar sjóðirnir voru með innan við 1.000 milljarða, sem eru orðnir 8.000 milljarðar, sem er er ekkert samhengi í og mikilvægt að breyta. Við höfum átt fín samtöl um það. Auðvitað vill enginn missa þessa fjármuni frá sér. Á sama tíma erum við að breyta um örorkukerfi á næsta ári, sem tekur gildi 1. september 2025 og við erum búin að samþykkja, þar sem við erum að setja um 18 milljarða úr ríkissjóði inn í þetta kerfi til að tryggja betri jöfnuð, einmitt milli sjóða og fyrir þá sem eru á örorku. Þannig að við erum í samtali við sjóðina, við aðila um það hvað sé gáfulegast. Ríkið ætlar ekki að skilja eftir þá sjóði eða það fólk sem verður fyrir meiri örorkubyrði eða þá sjóði sem bera hana. Við þurfum að taka það samtal og tryggja hvernig við gerum það og finna viðeigandi fyrirkomulag. Þess vegna er þetta samtal í gangi. En áformin eru skýr (Forseti hringir.) og ég held að það sjái allir, þegar ég teikna upp myndina eins og hún er, hversu mikilvægt er að breyta henni.

fyrir þessa sjóðfélaga ef þetta framlag fellur niður. Þetta er bara staðan svart á hvítu og ég treysti vel þessum útreikningum. Það að setja þetta í samhengi við stærri breytingar breytir ekki þeirri stöðu raunverulegar tekjur fólks sem hefur verið á lágum launum í slítandi störfum og mun líða fyrir þessa breytingu. Það er óásættanlegt fyrir flokka eins og Samfylkinguna sem starfar í þjónustu vinnandi stétta og vill einmitt að fólk sem hefur slitið sér út allt sitt líf í erfiðri líkamlegri vinnu þurfi ekki að líða fyrir það

góðs af þessu á meðan mjög margir sjóðir eru að fá greiðslur úr ríkissjóði að óþörfu að okkar mati vegna þess að það er ekki til að jafna örorkubyrði. Þeir eru með lægri örorkubyrði en meðaltalið. Þannig að þetta samtal snýst um hvað er rétt upphæð. Við ætlum ekki að skilja neinn eftir. Ríkisstjórnin er sammála hv. þingmanni um það. Það er ekki meiningin. Þess vegna förum við hluta af leiðinni og þess vegna tökum við samtalið og finnum leiðir á leiðinni til þess að framtíðin með nýju örorkukerfi geti tekið betur utan um fólk

þróttmikil eftirspurn og væntingar um verðbólgu. Ef við byrjum á síðasta atriðinu, væntingum um verðbólgu, og því atriði að þetta fjárlagafrumvarp er að styðja við peningamálastefnu Seðlabanka Íslands þar sem stýrivextir eru 9,25%,

Í öðrum löndum hefur hún fallið í ró á meðan við erum enn að kljást við hana hér en við sjáum þó til lands og það gengur ágætlega. Þetta er allt að koma, eins og maðurinn sagði.

og lýst sérstaklega í greinargerð í bókinni. Á móti má líka segja að aðhaldið er kannski 50 milljarðar vegna þess að á tekjuhliðinni er sennilega um 21 milljarður. Og ef maður tekur tillit til verðbólgu og þess sem er í gangi þá er aðhaldið á næsta ári um 40 milljarðar. Það er þá

sér í greinargerðinni eru notaðar þrjár mismunandi leiðir til að reyna að meta aðhaldið og þær sýna allar svipaða útkomu. Það skiptir ekki máli hvaða aðferð þú notar, á alla mælikvarða er aðhaldið markvert og umtalsvert

Það hefur verið tekist á um það í pólitík á Íslandi hvort markaðurinn eigi að sjá um að það sé jafnvægi á húsnæðismarkaði. Ríkisstjórnin hefur komist að því að það er ekki nóg. Það er ekki tryggt að það sé byggt húsnæði fyrir þá sem þurfa á húsnæði að halda án þess að fá opinbera aðstoð. Þess vegna höfum við komið á fyrirkomulaginu fyrsta fasteign, sem hefur virkað vel. Við höfum líka komið á fyrirkomulaginu með stofnframlögin og hlutdeildarlánin og það eru um 1.000 íbúðir byggðar af því, sem er sirka 25–30%, rúmlega einn fjórði af þeim íbúðum sem markaðurinn er að byggja.

Það sem mig langar að spyrja ráðherrann út í er raunsæi varðandi tekjuöflun til að standa undir þeim útgjöldum sem í frumvarpinu eru. rifja upp að í umsögn BSRB við síðustu fjárlög var tekið saman að ófjármagnaðar skattalækkanir núverandi ríkisstjórnar væru komnar upp í 54 milljarða á ári. Það eru ekki skattalækkanir sem renna beint í vasa fátækasta fólksins í landinu okkar, síður en svo. Forsætisráðherra gekk svo langt í gær að nánast monta sig af því hvað gengi vel að lækka skatta, hversu vel gengi að grafa undan grunni opinberra fjármála. Þannig að mig langar að spyrja hæstv. fjármálaráðherra hvort hann hafi ekki áhyggjur af því hversu mikil spennitreyja hefur verið sett utan um opinberan rekstur með því að veikja tekjustofnana á síðustu árum. Hvort það standi í alvöru ekki til að styrkja þá eitthvað á ný vegna þess að staðan eins og hún er núna er að ríkisstjórnin þarf að finna pening, þarf að finna eitthvert „kvikk fix“ með eignasölu. Hún er háð því að jafna tekjuskortinn með því að selja hlut í Íslandsbanka, part á þessu ári og annan part á næsta ári. Þá langar mig að spyrja hæstv. ráðherra, vegna þess að þetta er mögulegur veikleiki á frumvarpinu sem við þurfum að skoða í fjárlaganefnd:

Það eru hins vegar miklar vísbendingar um það að á þessu ári séu tekjuáætlanirnar raunsærri. Það er auðvitað minni þensla, minni hagvöxtur, þannig að við erum ekki að vænta þess að tekjurnar skili sér með svona miklum hætti eins og við gerðum þrjú ár í röð.

Þær eru seldar til að lækka höfuðstól skuldanna til að afkomubæta rekstur ríkissjóðs til lengri tíma. Það er talsvert mikill munur á þeirri aðferðafræði og því að selja eignir til að hafa í rekstur. Það væri eins og að pissa í skóinn sinn að að lokum hefðu þeir ekkert að selja. Það er ekki stefna ríkisstjórnarinnar. Hún er að selja ríkiseignir til þess að bæta skuldastöðuna til þess að afkoman til lengri tíma styrkist og við séum ekki að greiða allt of há, himinhá vaxtagjöld til þeirra sem við skuldum.

meiri hlutinn klárað fjárlög með miklum halla en svo einhvern veginn hefur það reddast með því að það hafa komið meiri tekjur í kassann en vonir stóðu til. Ég veit ekki hvort það sé samt traustasta efnahagsstjórnin, að vona að þetta reddist og það fyllist í þetta gat. Ég spurði hæstv. ráðherra um tölu, hvað hann vonist til að fá fyrir Íslandsbanka upp í þetta gat og hvað sé planið ef sú sala gengur ekki eftir. Mig langaði hins vegar líka að spyrja hæstv. ráðherra, vegna þess að það er verið að umturna eða gjörbreyta, svo að ég noti jákvæðara orð, gjaldtöku á ökutæki og eldsneyti. Það er verið að taka upp kílómetragjald á alla bíla en fella niður á móti olíugjöld og vörugjöld en hækka kolefnisgjald, þannig að það eru margar breytur í gangi. Hver verður niðurstaðan gagnvart neytanda? Verður bensínverð óbreytt eða mun það hækka á dælu? Ef þetta á að styrkja við orkuskipti

Það komu uppfærðar áætlanir sem gerðu það að verkum að menn gátu fjármagnað með betri hætti og fleiri hluti innan þess ramma sem aukin tekjuöflun sýndi. Það sem kom síðan á óvart eftir á var hægt að leiðrétta, bæði hagvöxt og tekjur, umtalsvert í ríkisreikningi og það mikið að það var óþægilegt en sem segir okkur að líkönin áttu kannski erfitt með að kljást við svona mikinn vöxt. Við höfum verið að skoða það og sýnist að ástæðan sé fyrst og fremst að grunngögnin sem við byggjum á og Hagstofan byggir á eru ekki nægilega góð og það er verkefni sem við erum að setja kraft í að bæta og skiptir miklu máli. Varðandi Íslandsbanka þá eru forsendur algerlega óbreyttar eins og var samþykkt í frumvarpinu og fjármálaáætlun í vor og undirbúningur stendur hratt yfir. Að lokum varðandi breytingarnar á

Forseti. Af einhverri ástæðu, þrátt fyrir að ríkisstjórnin segi öll sín fjárlög ábyrg, þá hefur Seðlabankinn hækkað stýrivexti 14 sinnum í röð. Af einhverri ástæðu hafa stýrivextir verið 9,25% í meira en ár, verðbólga yfir markmiði í fjögur ár og hallarekstur á að standa í níu ár. Halli fyrir heimsfaraldur, halli eftir heimsfaraldur. Það er eiginlega alltaf faraldur í fjárlögum þessarar ríkisstjórnar. Spár gefa til kynna að markmið stjórnvalda um verðbólgu náist ekki fyrr en eftir tvö ár, haustið 2026. Forseti. Við vitum að verðbólguvæntingar eru sérstakt vandamál og það vantar að hér heyrist skýr tónn um markmiðin til að ýta undir væntingar. Við heyrum ráðherra segja að þetta sé allt að koma en ég spyr: Hverjar eru væntingar ráðherra um áhrif þessara nýju fjárlaga á verðbólguna? Liggja fyrir töluleg markmið um árangur? Lykilspurningin er kannski: Telur ráðherra að þetta fjárlagafrumvarp hans

náði toppi í janúar eða febrúar 2023 og er síðan á sömu hröðu leið niður. Þetta er svona eins og vestfirskt eða austfirskt fjall, mjög bratt upp öðrum megin og mjög bratt niður hinum megin. Við erum á þeirri leið og þess vegna heitir fjárlagafrumvarpið „Þetta er allt að koma“. Það er ekki lengri tími en svo að það tók verðbólguna að fara í hæstu hæðir sem hún virðist vera að fara niður, ekki enn þá en það er mikilvægt að við náum að viðhalda þeirri stöðu. Það er einfaldlega, vil ég segja, mikilvægt að úr þessum sal sendum við þau skilaboð að þær áætlanir sem við erum með hér og þau opinberu gögn sem við þó byggjum á — þó að við séum hugsanlega efins um að þau hafi í fortíðinni skilað okkur nákvæmlega réttu í þensluástandi meiri trú á því og við erum meðvituð um að þau séu nú að skila okkar réttu — að við séum ekki að senda röng skilaboð úr þessum sal. Við ætlum að standa við áætlanirnar því að ef við stöndum við áætlanirnar ganga þessar spár eftir. Þá er verðbólgan komin þannig niður að í lok næsta árs

eiginlega ekki þakkað ráðherra fyrir svarið því að svarið birtist aldrei. Ég sagði að verðbólguvæntingar væru sérstakt vandamál. Ég er ráðherranum sammála um að skilaboðin skipta máli en þau þurfa líka að vera einhver. Það þurfa að heyrast skýr skilaboð og það vantar að skilaboðin heyrist. Hæstv. ráðherra segir: Þetta er allt saman að koma. Ég spyr: Liggja fyrir væntingar hans um töluleg áhrif af þessum fjárlögum? Telur Telur ráðherra að þetta fjárlagafrumvarp hans muni hafa einhver áhrif á stýrivaxtaákvörðun Seðlabankans 2. október? Ég heyri hann nefna lok næsta árs. Það eru tíðindi ef það eru væntingarnar,

það að meginmarkmiði að stjórna því að fjármagna hér mikilvæga hluti í kerfinu og tryggja að þau styðji þegar það á við peningastefnu Seðlabankans. Það erum við búin að vera að gera. Fimmta árið í röð

Við erum að styðja við þær væntingar að verðbólgan sé að fara niður. Virðulegur forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra framsöguna. Ég verð að gangast við því að mér þykir sá tónn ekki sleginn í þessu frumvarpi sem ég held að geti orðið til raunverulegs gagns við slaginn við verðbólguna og verðbólguvæntingarnar.

ráðherra oft til þess að þessi fjárlög tali saman við fjármálaáætlun sem var samþykkt hér undir lok þings í júní.

Ráðherra leggur mikla áherslu á að fjárlögin spili saman við fjármálaáætlun sem þessar miklu athugasemdir komu fram við.

við að segja að við séum einhvers staðar á miðjunni? Það er klárlega hægt að gera betur. En það eru fjölmörg lönd sem hv. þingmaður og nokkrir hér inni hafa stundum talað um að séu fyrirheitna landið og séu grimmari í markaðssetningunni, eins og t.d. Nýja-Sjáland sem er umtalsvert hærri

áliti sé kannski rétt að taka fram í hvaða samanburði við erum og á hvaða tímabili við erum í

Virðulegur forseti. Ég get upplýst hæstv. fjármálaráðherra um að hrávöruverðsmarkaðir eru fyrir löngu allir komnir undir þær vísitölur sem þeir stóðu í áður en stríðið braust út í Úkraínu. Mig langar til þess að spyrja hæstv. ráðherra aftur út í það sem sneri að 2,2 milljarða fjárveitingum til almenningssamgangna og með hvaða hætti ráðherra sér það fyrir sér að sú tala hækki þegar borgarlínan fer að aka um göturnar, þeir vagnar. Það er greinilega búið að festa ríkissjóð í þeirri ól að endursemja um það meðlag þegar sú starfsemi hefst. Sömuleiðis langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra hvort mat hafi verið lagt á það, af þessum 100 milljarða umframtekjum sem ríkissjóður hefur notið undanfarin þrjú ár,

og sáum fram á, samkvæmt opinberum gögnum, að verðbólgan væri að hækka og kannski að stefna í rúm 5% og við jukum aðhaldið á árinu 2022 til að takast á við það. Þá reyndist hins vegar í baksýnisspeglinum hagvöxturinn vera 9%, að við hefðum sjálfsagt gripið til frekara aðhalds, kannski hefðu aðstæður á vinnumarkaði líka kallað það fram að menn hefðu brugðist öðruvísi við og kannski Seðlabankinn líka. En ég er ekki að kenna neinum um. Varðandi borgarlínuna og þann hluta sem þar er þá var þetta ákvörðun um að við færum inn í,

SPEECH_BEGIN Nú er komið að þeim hluta umræðunnar þar sem talsmenn allra flokka hafa tækifæri til þess að flytja sitt mál og talsmenn annarra flokka tækifæri til að fara í andsvör við þá. Andsvarareglur verða að öðru leyti hefðbundnar þannig að tími ræðst af fjölda þeirra sem óska eftir að fara í andsvör, tvær mínútur eða ein eftir því hversu margir

Forseti. Hér verða eflaust fluttar margar ræður um hina og þessa málaflokka sem fjárlögin taka upptalning á milljörðum hér og þar. En umræðan í dag og næstu viku snýst ekki um einstaka málaflokka. Með því ætla ég ekki að gera lítið úr mikilvægi opinberrar þjónustu og innviða en umræðan í dag þarf að snúast um samhengi hlutanna, heildarmyndina, sem skekkir allt í íslensku samfélagi, verðbólguna og vextina sem eru afleiðing af henni. Rekstur allra stofnana ríkisins mun bara þyngjast og sitja fastur í járnum ef ekki er tekið á verðbólgunni. Launin munu rýrna að raunvirði og þar með kaupmáttur fólks sem starfar hjá hinu opinbera og pressan á launaliðinn mun aukast sem og annar kostnaður. Fjárfestingar verða dýrari því að allur rekstur í hagkerfinu þyngist. Hinn almenni launamaður á íslenskum vinnumarkaði skilur ekki umræðuna um aukinn kaupmátt sem tekur ekki tillit til hlutfalls vaxtagreiðslna í bókhaldi heimilanna, hvað þá fólk á lægstu tekjunum eða ungt fólk að stíga sín fyrstu skref á húsnæðismarkaði. Staða þeirra endurspeglast einfaldlega ekki í meðaltalstölum fyrir kaupmátt. Enda kemur það skýrt fram, einmitt í því fjárlagariti sem hér er til umræðu, að vaxtakostnaður ungs fólks er í hæstu hæðum í sögulegu samhengi. Stakar tölur í upptalningu breyta ekki því ástandi, forseti. Það er heildarmyndin sem þarf að taka á því, annars brestur allt hitt. Þau fjárlög sem við ræðum hér í dag eru síðustu fjárlög þessarar ríkisstjórnar. Þetta var síðasta tækifæri þeirra til að takast á við verðbólguna og þeir ætla ekki að nýta það. Nú heyrist frá hæstv. fjármálaráðherra að þetta sé allt að koma. Hinn almenni Íslendingur spyr sig: Er þetta allt að koma? Hvað hafa þau eiginlega verið að gera öll þessi ár? Fyrir utan það, forseti, að þetta er ekki allt að koma. Sama hvernig hæstv. fjármálaráðherra og stjórnarþingmenn leika sér með tölurnar fram og til baka, vitna í aukna afkomu miðað við fyrri ár, afkomu sem fyrst og fremst hefur hlotist af aukinni verðbólguveltu sem skilar sér til ríkisins í formi tekna, verðbólgu sem við viljum ekki en ríkisstjórnin hefur notið þess að eyða — sama hvað, forseti, þá er staðan sú svart á hvítu að afkoman fyrir næsta ár, sem hér er lagt upp með, er verri en kynnt var í fjármálaáætlun í vor. Þessi staðreynd verður ekki flúin. Þau auka á hallann miðað við það sem stefnt var að í vor og kalla það viðbótaraðhald. Skýr skilaboð bárust frá Seðlabankanum í ágúst þegar ákveðið var að halda vöxtum óbreyttum í 9,25%, eftir heilt ár í hæstu hæðum; að ófjármögnuð útgjöld í tengslum við kjarasamninga og áhrifin af aðgerðum vegna Grindavíkur hefðu haft meiri áhrif á þensluna í kerfinu en við var búist. Þetta höfum við í Samfylkingunni bent á í fjölda mánaða. Samt mætir ríkisstjórnin með fjárlög sem eru meira að segja eilítið verri en lagt var upp með í fjármálaáætlun í vor, fjármálaáætlun sem þótti ekki nógu sannfærandi gagnvart hinum almenna Íslendingi og Seðlabankanum til að draga úr verðbólguvæntingum. Ríkisstjórnin heldur að það að gera ekki neitt nýtt muni skyndilega breyta aðstæðum. Hæstv. fjármálaráðherra talar um að þetta sé allt að koma. Þau ætla í engar skattahækkanir, engan niðurskurð, engar kollsteypur. Já, þau ætla bara að anda sig í gegnum þetta, sitja þetta af sér, láta þetta malla áfram á sjálfstýringu, líkt og sú stefna hafi skilað einhverjum árangri hingað til. Nei, forseti. Sú stefna er ástæðan fyrir því að verðbólgan hefur mallað í kerfinu og er nú farin að grassera. Það er ástæðan fyrir því að vanskil á öðrum lánum en húsnæði hafa nú rokið upp, ástæðan fyrir því að vaxtabyrði ungs fólks, barnafólks, eignalítils fólks, er orðin verulega íþyngjandi. Fólkið þarna úti er að kalla eftir aðgerðum, að hæstv. ríkisstjórn geri eitthvað. En hér á bara að malla í gegnum þetta. Samfylkingin hefur ekki veigrað sér við að tala við fólk eins og það sé fólk, eins og það skilji samhengi hlutanna. Ef ekki á að fara í þjónustuskerðingu þarf að fjármagna ríkissjóð betur. Ef við ætlum að nýta fjármuni í ríkisrekstri betur þurfum við að gera hinu opinbera kleift að færa sig inn í framtíðina, fjárfesta í stafvæðingu og tækjabúnaði, og það kostar. Ef við viljum fara vel með skattfé þurfum við að vera með virkt eftirlit alls staðar. Við eigum ekki að sætta okkur við að stórar stofnanir, líkt og Sjúkratryggingar, hafi ekki getu til að fylgja því eftir hvernig farið er með fé vegna skorts á fjármagni í eigin rekstri eða vilja til að tryggja eftirlit í heilbrigðiskerfinu. Við eigum að tala fyrir innra eftirliti á stórum stofnunum, líkt og Landspítalanum. Ef við ætlum að nýta starfsfólk betur þurfum við að gera því kleift að sinna vinnunni sem það hefur menntað sig til að sinna. Heilbrigðisstarfsfólk sem dæmi sinnir aragrúa pappírsvinnu og á við vottorðafargan sem ekki hefur tekist að vinda ofan af. Forseti. Ef við ætlum að ýta undir verðmætasköpun verðum við að velja okkur áherslur í atvinnulífinu og gjaldeyrissköpun sem eru ekki innviðafrekar. Ríkið á að hafa skoðun á framleiðni og hvernig við nýtum innviðina okkar best því að ríkið ber ábyrgð á rekstri innviðanna. En ríkisstjórnin hefur flúið þá ábyrgð rétt eins og verðbólguna. Við í Samfylkingunni höfum lagt fram aragrúa tillagna sem hafa birst í málefnavinnu okkar og útspili um heilbrigðiskerfið, um atvinnulífið, orkumál og auðlindamál og stöndum nú í vinnu um húsnæðismál. Við höfum lagt til breytingartillögur í þessum sal til að sækja tekjur þar sem þenslan er í raun og veru. En hér mun fólk mæta, sjáið þið til, með sömu gömlu grýluna um skattahækkanir á sama tíma og aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar er orðið að einum umfangsmesta skatti á skuldara landsins, ekki síst ungt fólk. Ríkisstjórnin er ábyrgðaraðilinn á bak við þann kynslóðamun sem nú er að teiknast upp þar sem þeir sem eiga eignast enn meira en hinir fjarlægast í sífellu húsnæðisöryggið. Ríkisstjórnin hefur útvistað erfiðri ákvörðun um að sækja peninga og sækja tekjur til að vinna á móti þenslu til ókjörinna embættismanna í Seðlabankanum sem sækja peningana beint til fólksins, fyrirtækjanna og bændanna í landinu, sem skulda óháð stétt og stöðu. Og hið nýjasta er að seilast í sjóði verkafólks til að borga fyrir breytingar á örorkulífeyriskerfinu. Hér skortir kjark, forseti, til að gera það sem fólk er kjörið til að gera, finna hvar svigrúm er og sækja þangað fjármagnið. Fólk treystir sér ekki einu sinni til að tala fyrir fjármögnun á innviðauppbyggingu sem myndi ýta undir verðmætasköpun og framleiðni í hagkerfinu. Fólk er fast í djúpri kreddu og hefur þannig fest þjóðina í spennitreyju lágrar framleiðni, hás rekstrarkostnaðar og verðbólgu. Þessi ríkisstjórn treystir sér ekki einu sinni til að byggja eitt einasta einingahús vegna Grindavíkur. Hér hefur ekkert risið, bara fjöldi blaðamannafunda og fréttatilkynninga. Og nú eru farnar að berast tilkynningar reglulega um að embættismenn séu komnir í hinar og þessar nefndir, tilkynningar um að fólk sé í vinnunni. Sendið eitthvað frá ykkur þegar þið hafið gert eitthvað. Það er löngu orðið ljóst að grípa þarf til aðgerða á húsnæðismarkaði til að draga úr hitanum á markaði fyrir heimili fólks. Fólk sem hér býr og starfar, er hluti af okkar samfélagi, á að hafa forgang að íbúðum, ekki ferðamenn sem komast ekki að á gistiheimilum landsins. Mörkin um hvað við ráðum við í ákveðnum atvinnugreinum hljóta að miðast við að heimilum landsins sé ekki rutt út af húsnæðismarkaði. Það þarf að taka fyrir söfnun íbúða sem fjárfestingareign. Og svo: Já, það þarf að byggja. Forseti. Ríkisstjórnin hefur brugðist í stjórn efnahagsmála og það er ekkert í þessum fjárlögum sem breytir því. Ár eftir ár hefur ríkisstjórnin einbeitt sér að því að hlaupast undan eigin ábyrgð og bent á alla aðra í stað þess að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að ná stjórn á stöðu efnahagsmála. Þetta hefur verið mjög skaðlegt og hefur dregið úr trúverðugleika hagstjórnarinnar. Þráseta ríkisstjórnarinnar veldur skaða með þeim hætti, því miður. Við vitum öll að þegar ríkið gerir minna þarf Seðlabankinn að gera meira. Þess vegna höfum við haft þessa miklu verðbólgu og háu vexti allt of lengi.

teiknaði upp mynd þar sem gert var lítið úr þeim kaupmætti sem, ef við berum okkur saman við Norðurlöndin, hefur farið lækkandi. Þeir hafa ekki náð kaupmættinum þar upp,

Hér hefur verið talað talsvert um húsnæðismál og ég er sammála hv. þingmanni um að við þurfum að gera meira á húsnæðismarkaði. Það er áskorunin sem er til langs tíma viðvarandi verkefni hjá okkur. Engu að síður er staðan þessi akkúrat núna

við jafnvægi og heildarsamhengi hlutanna sem snýr að fjármögnun. Það er svo ofboðslega auðvelt inni í þessum sal að fría sig ábyrgð þegar kemur að því að finna leiðir til að fjármagna ákveðna hluti því að það er bara talað um hvað þú ætlar að gefa öðru fólki en ekki hvað það kostar. Það er ástæðan fyrir því að við erum í þessu ástandi í dag með verðbólguna og vextina, vegna þess að fólk treystir sér ekki til að vera hreinskilið við fólk þarna úti um að það kostar að ráðast í ákveðnar aðgerðir. Þetta er nákvæmlega ábyrgðarleysið, forseti, sem hér hefur verið varpað fram

Það hafa aldrei jafn margir fengið fyrir fram greiddan arð hlutfallslega og á síðustu árum. 10% hæstu aðilarnir á tekjuskalanum og eignaskalanum, ef það er sett í það samhengi, eru í auknum mæli að arfleiða börnin sín að sínum auði. Oft er þetta fólk sem á kannski ekki mjög mikið en á hins vegar eitthvað til að gefa af sér. Og ég spyr: Erum við sátt við það hér í þessum sal að það hverra manna þú ert sé farið að ákveða þitt lífshlaup? Við vitum alveg að ráðstöfunartekjur fólks eftir húsnæði eru mjög mismunandi, eftir því hvort þú leigir eða átt. Þetta er stefnan sem stjórnvöld hafa alið á.

þá, getum við sagt, 50 milljarðar á næsta ári og að teknu tilliti til verðbólgu og slíkra þátta er 40 milljarða aðhald í þessum fjárlögum. Tekjurnar eru með öðrum orðum að vaxa hægt og rólega og útgjöldin eru að minnka hægt og rólega, engar kollsteypur. Við tryggjum þannig að atvinnuþátttakan haldist við, þessi háa atvinnuþátttaka, að það komi ekki atvinnuleysi. Við erum að ná mjúkri lendingu. Við erum að ná þessu. Ég er hins vegar sammála hv. þingmanni um að það eru húsnæðismálin sem við þurfum að fókusera á. Ég nefndi það bara sem staðreynd að allir hópar ungs fólks, líka í lægstu tekjutíundunum, eru að eignast nýtt húsnæði,

það hefur sjaldan verið hærra hlutfall af ungu fólki sem hefur tekist á síðustu misserum að eignast sitt eigið húsnæði, þrátt fyrir þetta háa vaxtastig. Ég sé að einstaka þingmenn hrista höfuðið en þetta eru staðreyndir sem við drögum út úr gögnunum. Við verðum þá að rengja gögnin. Þau sýna þetta alveg svart á hvítu. Þannig að ég einfaldlega segi: Tökum umræðuna í stóru myndinni, förum ekki niður í skotgrafir. Þegar því er haldið fram að ríkisstjórnin hafi ekki gert neitt

Forseti. Það er enginn að segja að ríkisstjórnin hafi ekki gert neitt. Hér er verið að tala um að það sé ekki neitt nýtt að eiga sér stað frá því að áætlanir voru lagðar fram í vor, sem leiddu ekki af sér lækkun verðbólguvæntinga og lækkun vaxta. Það er það sem er verið að halda fram hér. Það sjá allir þessar upptalningar, við fáum öll þessar fréttatilkynningar og við vitum alveg að það er ýmislegt í gangi en það er augljóslega ekki nóg og það er það sem er verið að gera athugasemd við. Ég ætla líka að grípa niður

„Svo virðist sem brugðist sé við aukinni skuldastöðu […] með sölu eigna, en það eru einskiptisaðgerðir sem taka ekki á undirliggjandi rekstri […] Stöðvun ófjármagnaðra útgjalda og/eða aukin tekjuöflun eru forsenda þess að markmið um stöðugleika og sjálfbærni, þ.m.t. lækkun verðbólgu og vaxta, gangi eftir.“ Þetta eru aðilar sem hæstv. ríkisstjórn er með í vinnu til að ráðleggja sér um framgang efnahagsmála. Hvernig væri, þó að hæstv. fjármálaráðherra vilji ekki hlusta á stjórnarandstöðuna, að hlusta á þessa sérfræðinga? Það liggur alveg fyrir að það vantar eitthvað upp á. Hvernig væri bara að viðurkenna í staðinn fyrir að láta eins og ekkert sé að það sé einhver ástæða fyrir því að hér erum við enn þá með þetta vaxtastig? Varðandi fjármögnun á kjarasamningsúrræðunum þá ætla ég ekki að fara í smáatriðum út í það. Það er hægt að finna þetta í ræðum eftir mig frá því í vor, að það er margt mjög furðulegt við hvernig sú fjármögnun var sótt. En mig langar að taka fram, og það þarf ekki annað en að skoða opinber gögn frá HMS,

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni prýðisgóða ræðu. Það var eitt atriði sem kom fram hjá hv. þingmanni þar sem þingmaðurinn gagnrýndi núverandi ríkisstjórn fyrir að heykjast á því að sækja

á hver viðbótarþörfin fyrir auknar skatttekjur væri í heildina að öðru óbreyttu bara í þessum tilteknu fjárlögum. Eru þetta einhverjir stakir milljarðar eða tugir milljarða sem Samfylkingin sér fyrir sér að skynsamlegt væri að auka heildarskattheimtu um?

Ég er ekki með nákvæma tölu um hvar viðbótaraðhald ætti að liggja, enda er ég ekki með heila stjórnsýslu á bak við mig, en ég treysti fjármálaráðuneytinu til að hafa hugmyndir um hvað myndi hjálpa til. Það breytir því þó ekki að allt viðbótaraðhald á þessum tímapunkti er að fara að skipta sköpum. Við höfum einfaldlega bent á að það er í rauninni hlutverk okkar hérna inni að taka pólitískar ákvarðanir varðandi hvernig við skiptum byrðunum og gjaldtaka og skattlagning er ein af þeim. Það að ætla sér ekki að fara í skattlagningu þar sem þensla er til staðar leiðir af sér almenna skattahækkun á alla íbúa landsins, sérstaklega þá viðkvæmustu, í formi verðbólgu. Þetta verður ekki flúið, það verður alltaf þörf á að borga fyrir eitthvað. Þess vegna finnst okkur eðlilegra að það sé gripið til þess að fara í aðhaldsaðgerðir á tekjuhliðinni sem snúa að þeim geirum samfélagsins þar sem er svigrúm og við höfum verið mjög opinská um þetta. Við erum að tala til að mynda um að loka hinu svokallaða ehf.-gati þar sem við vitum fyrir víst að þetta er ekkert annað en skattaglufa, þetta er ekki einu sinni skattahækkun; fólk er að telja launatekjur með röngum hætti fram sem fjármagnstekjur og það er talað um að það séu kannski 10 milljarðar sem hið opinbera verður af þarna. Við höfum líka talað fyrir almennum auðlindagjöldum. Þetta er ekki eitthvað, hv. þingmaður, sem þú setur á á tveimur vikum, ég átta mig fyllilega á því, en staðreyndin er samt sú að ef það hefði hér verið almenn sýn á þetta og þetta væri komið til framkvæmda þá væru þessar tekjur komnar inn í kerfið. Við höfum líka talað um að það eigi að fara í endurskoðun á bankaskatti, a.m.k. að skoða það hvers vegna þessi lækkun skilaði sér ekki til neytenda landsins. Að lokum vil ég benda á að þó að það sé ekki bein fjármögnunaraðgerð er mjög mikilvægt að fara í aðgerðir á húsnæðismarkaði, t.d. varðandi skammtímaleigu á húsnæði, getu fólks til að fjárfesta í fjölda eigna, til að draga úr þrýstingi sem er á húsnæðisverði og þar með verðbólgu.

lifað í voninni um að Seðlabanki Íslands hafi náð að keyra verðbólguna niður með hæstu stýrivöxtum í Evrópu, hæstu stýrivöxtum í hinum vestræna heimi. Það eru fjögur lönd í Evrópu sem eru með hærri stýrivexti. Það eru Rússland, Úkraína, Hvíta-Rússland eða Belarús og Tyrkland. Svo kemur Ísland með 9,25% stýrivexti.

Það eru þveröfug áhrif sem það hefur. Af hverju segi ég það? Ég segi það vegna þess að aðhaldið í ríkisfjármálum er 0,9% af vergri landsframleiðslu

um 0,7% ef við tökum það nákvæmlega samkvæmt töflu 2.7 á bls. 111 í fjárlagafrumvarpinu. Þetta frumvarp er ekki að sýna nægilegt aðhald til að slá á verðbólguna, svo mikið er víst.

15% íbúafjölgun, ein mesta íbúafjölgun í hinum vestræna heimi. Annað sem hefur gerst er það að við höfum orðið fyrir stórkostlegu áfalli vegna náttúruhamfaranna á Reykjanesskaga þar sem 1.200 íbúðir hafa horfið

Hvað var það í ár? 7,3 milljarðar kr. Nákvæmlega sama fjárhæð. Það er ekki verið að auka í neitt þar þrátt fyrir að 1.200 íbúðir hafi horfið af markaðnum.

halda í við þetta og það er alveg augljóst mál að ríkissjóður er ekki að gera nægilega mikið til þess að koma í veg fyrir hnökra á framboðshlið vegna íbúða. Það er ekki að gera nægilega mikið. Það er ekki að koma til móts við þessa þróttmiklu eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði vegna 15% íbúafjölgunar og vegna þess að 1.200 íbúðir hurfu í Grindavík, svo mikið er víst. Það er alveg augljóst mál að fasteignamarkaðurinn mun halda áfram að keyra verðbólguna upp, við munum áfram halda í verðbólguna. Í dag er verðbólgan 6%, án húsnæðisliðarins er hún 3,6%,

Það kom einungis skattaleg tillaga í fyrsta frumvarpinu sem við keyrðum í gegn á einum degi frá klukkan hálftvö eftir hádegi til kl. 11 um kvöldið. Þá var settur skattur á fasteignaeigendur á einum degi. Annað hefur ekki verið fjármagnað með auknum tekjum ríkissjóðs. Þannig að þetta er ófjármagnað. Það er tekið lán hjá Þróunarbanka Evrópu upp á 25 milljarða og svo er treyst á guð og lukkuna. 80 milljarðar þar. Kjarapakkinn upp á 13 milljarða sem er spýtt út í samfélagið er líka ófjármagnaður.

það sýnir hversu fáránlegt þetta er. Ef við skiljum þetta ekki þá þurfum við nánast að tala við útlendinga til að átta okkur á því hversu galnir þessir stýrivextir eru. Það hrista allir hausinn þegar talað er um þetta.

Þetta er skattur á þjóðina. Skattur á lágtekjufólk og millitekjufólk, venjulegt fólk sem er að koma sér þaki yfir höfuðið og borga af húsnæðislánum. Hvert fara þessir peningar? Jú, þeir fara til fjármagnseigenda.

vegna hás íbúðaverðs. Það er leiguliðavæðing að ganga yfir á Íslandi í skjóli þess að allir þurfa þak yfir höfuðið og það er ekki hægt að treysta á markaðinn. Það er ekki hægt að gera það. Íslenska ríkið þarf að koma með sterkum hætti inn á fasteignamarkaðinn líkt og gerðist

Það er mikilvægt þegar við tölum hérna í þessum ræðustól að við tölum með ábyrgum hætti og það er alveg eðlilegt að hver þingmaður tali frá sínum sjónarhóli og sinni stöðu og það er ekkert óeðlilegt að stjórnarandstaðan teikni hér upp einhverja aðra mynd heldur en heldur en við sem erum í ríkisstjórn og byggjum á opinberum gögnum og leggjum fram gögn. En það er hins vegar ábyrgðarhluti að

útgjaldahliðinni sé um 29 milljarðar þar sem við getum forgangsraðað til nýrra verkefna og varið mikilvæg kerfi og farið í verkefni sem eru brýn og þá er aðhaldsstigið á tekjuhliðinni sennilega um 21 milljarður eða 50 milljarðar allt í allt.

Stokkseyri, Keflavík og þar sem þeir óska þess að búa. Það er það sem við þurfum að gera og gera það strax. Við getum ekki beðið lengur. Við getum ekki horft á 15% íbúafjölgun og líka áfallið í Grindavík án þess að koma sterk inn á húsnæðismarkaðinn og þá höfum við

eða stöðnun þannig að við sjáum ekki fram á þann gríðarlega vöxt sem íslenskt efnahagslíf kallar eftir? Ég er ósammála því. Þetta er mjúk lending. Við erum að reyna að ná jafnvægi, við erum að aðlaga. Varðandi húsnæðismálin þá er ég sammála hv. þingmanni í því að það er verkefni sem við þurfum að setjast betur yfir. Á þenslutímanum komu hingað á milli 15.000 og 20.000 manns

Það er ekki verkefni á næsta ári. Það er verkefni sem við erum búin að fara í gegnum. Varðandi taprekstur á ríkissjóði þá er það rangt. Það eru aðeins þrjú ár sem við höfum rekið ríkissjóð með tapi fyrir utan fjármagnsliðinn. Það eru Covid-árin. Þá söfnuðum við skuldum sem við erum að vinna á. Þess vegna er heildarjöfnuðurinn neikvæður núna. Með því að gera þetta með þessum mildilega hætti þá náum við fram mjúkri lendingu. Við tryggjum verðmætasköpun í landinu, tryggjum verulega háa atvinnuþátttöku og við náum þessu hægt og rólega. Ég spyr hv. þingmann: Er hann að kalla eftir því að stoppa allt efnahagslíf og framkalla niðurskurð

Það eru hópar í samfélaginu, lágtekjufólk og millitekjufólk, sem ráða ekki við þetta vaxtastig. Lítil fyrirtæki fara ekki í fjárfestingu með 9,25% stýrivexti, þau gera það ekki. Það er hörð lending. Það er það sem er vandamálið.

Stóra málið líka er fjármálavæðing húsnæðismarkaðarins og það að markaðurinn eigi að leysa þetta. Það er markaðsbrestur í húsnæðismálum landsmanna. Það varð markaðsbrestur vegna stórkostlegrar fjölgunar og svo bætist Grindavík ofan á. Við erum ekki enn þá búin að leysa húsnæðisvandann þegar drifkraftur verðbólgunnar í ár virðist vera

þegar stýrivextir eru svo háir. Það þarf að taka húsnæðisliðinn út úr verðbólgunni og það þarf líka að afnema verðtrygginguna. Það er eignaupptaka af fólki. Fólk er að flýja háa stýrivexti yfir í verðtryggingu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

Við vorum að lengja fæðingarorlofið úr níu mánuðum í tíu og síðar í 12. Ríkið var rekið á pari. Árið eftir, 2020, kom heimsfaraldurinn.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

Það hefði verið samfélaginu mjög dýrt að fara í gegnum svipaðar afleiðingar af efnahagsáföllum heimsfaraldurs og áttu sér stað í kjölfar bankahrunsins. Ég veit ekki betur en að í vinnu okkar í fjárlaganefnd og í umræðum hér í þingsal síðla vetrar og vorið 2020

Það er rétt að rifja þetta hér upp því að það verður að segjast að það fennir hratt í sporin hjá minni hlutanum nú þegar við ræðum fjárlögin fyrir næsta ár. Það er engin umræða um það sem hefur gerst á síðustu fimm árum; fall WOW air 2019, heimsfaraldurinn í mars 2020, innrás Rússa í Úkraínu í seinni hluta febrúar 2022 og þær náttúruhamfarir sem hófust í Grindavík og nágrenni 10. nóvember í fyrra með harðri jarðskjálftahrinu. Herra forseti. Ástæðan fyrir því að hægt var að spyrna kröftuglega við þeirri alvarlegu stöðu sem blasti við okkur þegar heimsfaraldur Covid-19 gekk yfir var að hér hafði verið mótuð efnahagsstefna af hálfu ríkisstjórnarinnar sem gekk út á að byggja viðnámsþrótt gagnvart áföllum. Hér er rétt að halda því einnig til haga að heimilin höfðu gert slíkt hið sama. Rúmur gjaldeyrisforði, afar sterk erlend eignastaða þjóðarbúsins, studd af afgangi af viðskiptajöfnuði, ábyrg ríkisfjármálastefna, vel fjármagnað bankakerfi og skynsamlegar þjóðhagsvarúðarreglur sem setja skuldsetningu skorður voru mikilvægar forsendur þess að hægt var að verja efnahagsreikninga fyrirtækja og heimila í gegnum áföll síðustu ára. Það er einnig rétt að rifja upp að hér í þinginu voru samþykktir fimm fjáraukar árið 2020. Það var hægt vegna þess að ríkissjóður stóð vel. Það er engin spurning um það að mikilvæg skref höfðu verið tekin árin áður við niðurgreiðslu skulda. Skuldahlutföllin voru orðin mjög viðunandi á þeim tímapunkti. Sem betur fer erum við á allt öðrum stað nú þegar við ræðum

Það er stutt síðan við ræddum fjármálaáætlun 2025–2029. Það voru góðar umræður og ég var mjög ánægður með nefndarálit fjárlaganefndar. Ég var einnig ánægður með umsagnir sem okkur bárust. Fjármálaráð benti á að staða opinberra fjármála og efnahagslífs á Íslandi væri góð í samanburði við flest önnur lönd Evrópu, að fjölbreytni atvinnulífs hefði aukist, kaupmáttur vaxið og atvinnuleysi væri lágt, að jöfnuður væri mikill og lífskjör almennt með því besta sem þekkist meðal nágrannaþjóða okkar. Helsta gagnrýnin var að útgjaldastig væri hátt. Við því höfum við verið að bregðast, sumir segja ekki nægilega hratt, ég væri sjálfur til í að gera það hraðar. En það má ekki heldur gleyma því að yfirgnæfandi meiri hluti útgjaldavaxtarins frá 2017, 93%, stafar af verðlags- og launahækkunum. Þá komum við að því sem við Sjálfstæðismenn höfum talað fyrir í langan tíma, því sem bæði fjármálaráð og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa mælt með, því sem meiri hluti fjárlaganefndar lagði áherslu á í nefndaráliti með fjármálaáætlun 2025–2029, útgjaldareglunni. Það var ekki í fyrsta skipti sem meiri hlutinn hefur bent á mikilvægi þess að skoða það. Það er mikilvægt að við tökum þessa umræðu um útgjaldareglu af alvöru. Það væri jákvætt ef minni hlutinn væri til í að vinna með okkur og sýna þar á borði að þeim sé alvara. Í umræðuskýrslu sinni um fjármálareglur bendir fjármálaráðuneytið á að útgjaldaregla stuðli bæði að sjálfbærni og stöðugleika auk þess að vera tiltölulega einföld í framkvæmd. Núverandi afkomuregla hefur þann ókost að hún veitir ekki leiðsögn í uppsveiflu. Útgjaldareglan myndi setja útgjöldum þær skorður að þau yxu ekki hraðar en sem nemur vexti verðmætasköpunar til langs tíma. Ég vil að við látum verða af þessu í vetur.

Það er oft talað um að hafa ekki öll eggin sín í sömu körfu. Að lokinni starfsævi er mikilvægt að eiga ekki bara lífeyrissparnað. Það er gott að eiga sitt húsnæði. Það er enn þá betra ef maður hefur einnig fjárfest í hluta- eða skuldabréfum og er þannig með þrjár körfur. Það er skynsamlegt að leyfa fólki að nýta séreignarsparnaðinn áfram til að borga inn á húsnæðislánin. Við höfum fyrstu fasteign sem engin áform eru um að breyta en þeir sem hafa fengið að nýta þessa leið undanfarið ættu að fá a.m.k. tíu ár líkt og þeir sem kaupa fyrstu fasteign. Við getum einnig rætt að lengja í báðum úrræðum en ég tel ekki skynsamlegt að láta úrræðið renna sitt skeið. Frú forseti. Að lokum verð ég að koma inn á stöðuna í dag. Afkoman er að batna milli ára. Að raunvirði eru útgjöld að standa í stað þótt aðrir reyni að segja annað. Ríkið er fimmta árið í röð að minnka í í hlutfalli við stærð hagkerfisins. Jú, áætlaður halli er 41 milljarður. Það má ekki gleyma því að lögum samkvæmt þarf að gera fjárlög í samræmi við þjóðhagsspá. Hagvexti og þar með afkomu ríkissjóðs hefur verið vanspáð undanfarin ár. Við höfum ítrekað séð tugmilljarða betri afkomu en við höfum verið að ræða þegar lögð er fram fjármálaáætlun eða fjárlög næsta árs. Ég vil að afkoma ríkissjóðs verði réttum megin við núllið árið 2025. Það getur vel verið að þessi fjárlög séu til þess fallin að tryggja það ef hagvöxtur verður enn og aftur meiri en áætlað er. Ég ætla ekki að fullyrða neitt um það að svo stöddu en ég bendi á þetta, frú forseti, því að það eru ekki áætlanir sem skipta máli, það er útkoman og útkoman hefur ítrekað verið mun betri en áætlanir.

að vera vandamál. Meiri hlutinn er mikið að byggja pólitíska orðræðu sína á því að tekjur séu iðulega betri en vænst hafi verið þegar við vitum

Þessi afkomubati byggir ekki á neinum aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Þetta eru óvæntar tekjur, ekki síst í gegnum vaskinn, út af verðbólgu. Þær munu hverfa. Ég er líka sammála þingmanninum um að það er vel þess virði, ég hef talað fyrir því í nefndinni, skrifað um það greinar og talað um það hér í þessum sal, að taka upp útgjaldareglu. Við áttum fínt samtal um það með fulltrúum OECD í ferð okkar í París þar sem var verið að tala um að setja upp útgjaldareglu sem tæki mið af vexti og það væri þá einhver rammi utan um það. Í einhverjum löndum er það beinlínis þannig að það fer fram atkvæðagreiðsla í upphafi fjárlaga um það hvar þakið er. Þetta eru allt saman punktar sem við getum rætt. En af því að við erum að tala um gögn og við erum að tala um áreiðanleika þeirra þá finnst mér líka skipta máli af hálfu meiri hlutans að hann haldi því til haga hvers eðlis hinn íslenski hagvöxtur er. Ekki bara að hann sé mikill. Hann er mikill í alþjóðlegum samanburði en það er líka sérstakt fyrir íslenskan hagvöxt hvernig hann er síðan þegar við horfum á það hvernig hagvöxtur á mann er. Það er lykilbreyta. Þetta er ástæða þess að almenningur upplifir það ekkert sérstaklega sterkt að hér sé mikill hagvöxtur. Hagvöxturinn byggir að miklu leyti á fólksfjölgun.

orðræða sem er farin að skjóta rótum hjá þingmönnum stjórnarflokkanna, að stjórnarandstaðan hafi öll kallað eftir meira, meira, meira í Covid en að nú sé hún að skamma þau því að þau hefðu átt að gera minna, minna, minna. Þetta er dálítið skrýtin söguskýring vegna þess að það var margt gert í Covid og af sumu þurfti að gera meira, af öðru þurfti að gera minna. Svo var ýmislegt sem var ekki gert sem hefði þurft að gera. Það hefði t.d. þurft að gera minna af því að dæla peningum til fólks sem jók þrýsting á eftirspurnarhliðinni á húsnæðismarkaði.

taka út óhóflegan arð í framhaldinu. Það var varað við því í sal á þessum tíma. Það er enginn að vera vitur eftir á hér, það var varað við þessu. Síðan hefði þurft að gera meira af því að hlusta á ákall stúdenta um að sá hópur kæmist í skjól atvinnuleysistrygginga. Ég hef ekki tölu á umsögnunum sem bárust frá stúdentaráði þar sem var beðið um þetta sjálfsagða öryggisnet undir grunnframfærslu þess stóra hóps. Á þetta var ekki hlustað þó að það hafi verið bent á það bæði í umsögnum og hér í sal. Svo hefði líka mátt gera ýmsar ágætar nauðsynlegar kerfisbreytingar sem töluðu sérstaklega inn í ástandið þá, eins og styrkja aðgengi að gjaldfrjálsri geðheilbrigðisþjónustu. Við erum nú aldeilis að sjá hver eftirköstin af Covid-tímabilinu eru fyrir stóra hópa fólks varðandi andlega heilsu.

Það er rétt að halda þessari sögu til haga. Það eru kannski ekkert margir sem eru í vinnu fjárlaganefndar í dag sem voru í vinnunni í mars 2020, um vorið og fram í júní það ár. Þetta voru alveg ótrúlegir tímar

að ná utan um frumjöfnuðinn og svo heildarjöfnuðinn. Svo getum við náttúrlega þráttað, sem er pólitík, um einstök málefni og allt það, farið í þau. Það er það sem við eigum að fara að gera í haust í vinnu fjárlaganefndar.

Herra forseti. Já, hlýr er faðmur baksýnisspegilsins, en það sem ég var að benda á var akkúrat það að þetta snýst ekkert um baksýnisspegil heldur það að margt af því sem verið er að gagnrýna í dag var verið að benda á á þeim tíma líka. En gott og vel. Hv. þingmaður vill tala um stóru myndina, hvernig fjárlög styðji við ríkisfjármálin og hann talaði í sinni ræðu um fjármálareglurnar, að útgjöld vaxi ekki hraðar en sem nemi vexti verðmætasköpunar í samfélaginu.

án þess að það komi tekjur inn á móti, ófjármagnaðar skattalækkanir síðustu ára. Þær nema nefnilega dálítið háum upphæðum. Nú erum við að ræða hér fjárlagafrumvarp þar sem stefnt er á 41 milljarða halla.

Er ábyrg fjármálastjórnun í gegnum Covid, í gegnum erfiða tíma að lækka skatta þetta skarpt án þess að sjá til þess að útgjöld samræmist því eða hefði kannski bara átt að halda tekjustofninum nógu tryggum til þess að ríkisstjórnin sé ekki statt og stöðugt að setja ríkisfjármálin í spennitreyju?

Ég held að það væru náttúrlega flest Evrópuríki mjög sátt við þá stöðu sem er uppi á Íslandi í ríkisfjármálum, hvar við stöndum.

Síðan hjálpum við öllum þeim sem þurfa á að halda með sem öflugustum hætti. Það hefur verið okkar nálgun, mín nálgun, hvernig maður sér þessa hluti fyrir sér. Ef það á alltaf að skattleggja allt í drep

stöðugleika; félagslegan stöðugleika, pólitískan stöðugleika og efnahagslegan stöðugleika. Þetta hefur nú gengið misvel. Efnahagslegi stöðugleikinn þetta kjörtímabil byrjaði á því að stýrivextir voru stöðugt að hækka og undanfarið ár hefur hann birst í því að stýrivextir hafa stöðugt verið jafnir og mjög háir. Þetta hefur kallað á viðbrögð í stjórnarliðinu, að sjá miklar breytingar frá fyrri fjárlögum í þessu frumvarpi hér til þess að bregðast beint við þessu ástandi heldur er er verið að breyta römmuninni. Það er verið að kynna hlutina þannig að þeir líti aðeins betur út. Til dæmis er í kynningu ráðherra voða vinsælt orðið að flagga því hver staða verðbólgunnar sé án húsnæðisliðarins. Þetta lítur það miklu betur út af því að það er húsnæðisliðurinn sem er að keyra upp verðbólguna í landinu. Þó að það líti kannski betur út í línuritum ráðuneytisins þá breytir það ekki þeirri staðreynd að það eru háu stýrivextirnir

Vaxtabyrði ungs fólks er eitthvað sem ráðherra minntist á í kynningu sinni hér í byrjun vikunnar sem eitthvað sem þyrfti að taka á en leiðin sem hann notaði til að sýna árangur var dálítið skrýtin af því að hún byggðist á einhverju sem aðrir áttu að gera. Það er ágætisglæra um það að ef áform gangi eftir þá séu bjartari tímar fram undan fyrir íslensk heimili. Hvernig lýsir það sér? Jú, fólk með eitthvert dæmigert 30 millj. kr. lán gæti upplifað það að greiðslubyrði lækki um 50.000 kr. á mánuði undir lok næsta árs. Þetta væri náttúrlega voðalega fínt fyrir fólk sem býr við íþyngjandi kostnað en þetta er háð því að vextir lækki. Þetta er ekki afleiðing af einhverju sem ríkisstjórnin ætlar að gera. Þetta er ekki afleiðing af einhverju sem er verið að gera í þessu frumvarpi. Nei, þetta er háð því að peningastefna Seðlabankans breyti einhverju. Fyrri þrjá fjórðu hluta kjörtímabilsins var það Seðlabankinn sem bar ábyrgð á því að keyra niður þenslu og nú á Seðlabankinn aftur að bera ábyrgð á því að keyra niður vaxtakostnað. Staðan er náttúrlega sú að það er skortur á húsnæði sem veldur þrýstingnum á húsnæðislið verðbólgunnar. Það eru engin ný skref stigin í þessu frumvarpi til að breyta þeirri staðreynd. Það sem er gert nýtt í þessu frumvarpi varðandi húsnæðismálin er hluti af þeim árangri sem verkalýðshreyfingin náði í kjarasamningum í vor. Sá árangur er í rauninni björtustu tónarnir sem slegnir eru í þessu frumvarpi. Verkalýðshreyfingin náði fram hækkun barnabóta, gjaldfrjálsum skólamáltíðum, hækkun fæðingarorlofs, sérstökum vaxtastuðningi og hækkun húsnæðisbóta; 2,5 milljarðar sem á næsta ári er lagt til að renni til þess að draga úr húsnæðiskostnaði fólks. Þessir 2,5 milljarðar eru hins vegar það eina sem er nýtt í þessu frumvarpi varðandi húsnæðiskostnað og er bara plástur á núverandi kerfi. Það sem við hljótum öll að sakna er sú forysta sem er verið að kalla eftir, sú pólitíska forysta að leiða saman alla helstu aðila

Einingahúsin — ja, ég veit ekki hverju ég á að vonast eftir frá þessari ríkisstjórn sem fyrir ári talaði um það sem einhverja lausn á tímabundnum vanda Grindvíkinga og svo ári síðar hefur ekkert gerst. Spurning hvort fraktskipin hafi verið svona yfirlestuð síðustu misseri að það hafi ekki náðst að koma þessu til lands, en þegar búið er að taka til við skjótvirku lausnirnar þarf að að horfa til lengri tíma, stórauka langtímaframboð og þar þarf allt að vera undir. Þess vegna skiptir máli að leiða saman ólíka þræði. Ríkið á að leggja til lóðir, hið opinbera á að taka beinan þátt í stórtækri uppbyggingu á húsnæði. þurfum bara að horfast í augu við það að markaðurinn hefur ekki náð að koma til móts við þann brest sem er til staðar. Sveitarfélög þurfa að flýta leyfisveitingum, það þarf stóraukna réttarvernd leigjenda. Svo þarf jákvæða hvata fyrir langtímaleigusamninga. Ef ríkisstjórnin neitar að horfast í augu við að það er hennar hlutverk að flétta saman þessa þræði þá er kannski bara komið gott.

auðvitað skiljanlegt að það hafi þurft að grípa til hallareksturs til að takast á við ófyrirséð útgjöld í tengslum við Covid en á sama tíma var ríkisstjórnin ansi iðin við það sem hv. þm. Njáll Trausti Friðbertsson kallaði sína aðferðafræði, að lækka skatta án þess að tryggja tekjur öðruvísi. Þar erum við að tala um eitthvað á svipuðum skala og þann halla sem lagt er upp með hér. Þetta er ekki sérstaklega ábyrgt. Það er ekki ábyrgt að þrengja spennitreyjuna utan um ríkisfjármálin þannig að svigrúm til að takast á við áföll sé minna. Það er ekki ábyrgt að skammta svo lítið til samrekstursins að við séum hérna með fjárlagafrumvarp þar sem er lagt til að lækka útgjöld til heilsugæslunnar um 250 millj. kr. á sama tíma og ég held að allir sem við höfum nokkurn tímann hitt á síðustu árum geti sagt sömu söguna af því að það taki einhverja ársfjórðunga að komast til læknis. Það væri ábyrgt að líta á

án þess að það komi niður á lífsviðurværi fólks með lægri tekjur. Staðan er nefnilega sú að það er stór hópur fólks sem hefur það bara býsna gott og hefur verið að nota efnahagsástandið undanfarin ár til þess að koma ár sinni enn betur fyrir borð. Stór hluti þess húsnæðis sem byggt hefur verið á síðustu árum hefur verið keyptur af fólki sem átti húsnæði fyrir og fjölgaði þar með eignum. Það húsnæði er þá ekki að renna til ungra fyrstu kaupenda. Við þurfum að skoða t.d. fjármagnstekjuskatt. Sú pólitíska stefna að það sé lægra skatthlutfall á tekjur af fjármagni en tekjur af vinnu er hönnun á lágskattakerfi fyrir ríka kjósendur.

svar sem ég fékk frá ráðherra núna undir lok sumars varðandi auðlegðarskatt. Auðlegðarskatturinn sem var í gangi hér eftir hrun hefði skilað 37 milljörðum ef hann hefði verið við lýði í fyrra.

Seðlabankinn hefur líka staðfest að fjármálaáætlunin, sem þetta frumvarp byggir á, sé í takti við það. Og hvað erum við að gera í þessu frumvarpi? Jú, við erum að aðlaga raunvöxt útgjalda, hann er í raun 2,2% að raungildi milli áranna 2022 og 2024, fyrir utan launa- og verðlagshækkanir sem er búið að semja um á öðrum markaði og aðrir hafa þá meiri áhrif á heldur en fjárlagafrumvarpið og síðan verðlagshækkanir út af þeirri verðbólgu. Nú sjáum við að allar greiningardeildir eru að spá lækkandi verðbólgu í haust. Það er í samræmi við spá Seðlabankans,

Þetta fjárlagafrumvarp styður við þá vegferð en fjárlagafrumvarpið setur ekki vexti í landinu. Það er Seðlabankinn sem er sjálfstæður í sínum ákvörðunum og tekur ákvarðanir út frá því hvernig hann metur efnahagsástandið. En þetta frumvarp styður sannarlega við þá vegferð

þrýstingurinn á vöxtum hefur að stóru leyti verið vegna skorts á húsnæði. Framboð húsnæðis er ekki nóg. Það vantar að gera stórátak í því að húsnæði sé byggt, en það þarf líka að sjá til þess að það húsnæði sem byggt er renni ekki beint í vasa þeirra sem eiga nóg fyrir,

er einmitt að spyrja Seðlabankann hvaða áhrif hann telji þetta frumvarp hafa á sínar væntingar. Ég ætla ekki að slá því föstu hér. Ég er ekki með greiningardeild í vasanum eins og Seðlabankinn. Það er hins vegar ákveðin saga sem það segir að í þeirri glæru í kynningu fjármálaráðherra sem snerist um að sýna hvernig staða fólks á húsnæðismarkaði myndi batna á næsta ári,

Og ef við horfum á þá vísitölu aftur í tímann, til 2015, þá höfum við legið þar í kringum 2,5%, litlu hærra en Svíþjóð og Danmörk, en undir Noregi sem hefur verið með 3,3%,

úr 1990. Það sem ég er að segja er að þetta er gerlegt, það sem við erum að gera. Tímalínan er hins vegar þessi, að á þremur árum fór verðbólgan í 10,2%, í febrúar 2023. Hún er komin niður í 6%, stefnir í að fara niður

með húsnæðisliðnum. En ég er sammála hv. þingmanni að það eru húsnæðismálin sem við þurfum að taka á. Hann kallaði eftir pólitískri forystu. Hvað var það annað en pólitísk forysta að setja hér á síðasta ári nýja húsnæðisstefnu og reyndar fyrstu húsnæðisstefnuna,

þegar hann bendir á að það sé bara staðreynd að vísitala án húsnæðisliðar sé lægri en vísitala með húsnæðislið.

Þetta er gerlegt, segir hæstv. ráðherra. Þetta er náttúrlega sama ríkisstjórnin og hefur verið hér í Stjórnarráðinu síðustu sjö ár. Stór hluti af vandanum er búinn til, ef ekki búinn til þá alla vega aukinn,

böndum á húsnæðismarkaðinn miklu fyrr. Það er of lítið framleitt af nýju húsnæði. Of stór hluti þess fer í hendur fólks sem er ekki í húsnæðisþörf. Þetta er staða sem ríkisstjórnin þarf ekki bara bregðast við heldur að átta sig á að hún ber nokkra ábyrgð á. á. Það er pínu kúnstugt að segja að nú séu hlutirnir alveg að koma þegar ríkisstjórnin hefur haft þetta langan tíma í Stjórnarráðinu til að láta þá koma. Þeir eru enn ekki komnir.

Ríkisstjórnin hefur gengið ansi greitt fram í hagsmunagæslu fyrir ríkasta fólkið í landinu. Það er pólitísk ákvörðun. Þar er þenslan. Þar er þrýstingurinn á húsnæðismarkaði vegna þess að þetta er fólkið sem hefur milljónir aflögu til að kaupa sér aukaíbúð. Þetta er fólkið sem hefur verið að fyrirframgreiða arf til barna sinna til þess að þau geti keypt sér íbúð eða íbúðir.

jukust tekjur þessa hóps úr 54 milljörðum í 94 milljarða. Bara af því að hv. þingmaður nefndi kjarasamninga þá held ég að rétt sé að við höldum þessu til haga. Það eru aðrir hópar sem

Hv. þingmaður vill alltaf ræða stærri myndina. En ég vil meina að það sé varla mikið stærri mynd í fjárlögum en nákvæmlega það hvernig við skiptum byrðunum í því sem hver leggur til samneyslunnar. Mér finnst það vera hluti af stóru myndinni að útgerðin hafi allt of lengi komist hjá því að greiða eðlileg auðlindagjöld af sameiginlegri fiskveiðiauðlind þjóðarinnar.

ekkert af tilviljun heldur vegna þess að þeirra staða hefur verið að batna stjarnfræðilega mikið á síðustu árum. Það er ekki eðlilegt. Þá er stóra myndin eitthvað skökk ef við höfum hannað kerfið með þeim hætti að auður safnast með með ótrúlegum hraða á fárra hendur á sama tíma og það er búið að setja opinber fjármál í slíka spennitreyju að ekki er hægt að standa straum af eðlilegri þjónustu á mörgum sviðum. Það er stóra myndin, herra forseti, hvort við ætlum að reka ríkissjóð okkar þannig að hann skili velsæld fyrir okkur öll í landinu eða hvort við ætlum að halda áfram, eins og Sjálfstæðisflokkurinn kallar greinilega eftir, einhverri varðstöðu um allra ríkustu kjósendurna, um allra auðugustu atvinnugreinarnar. Það er stóra

Þenslan, orsakavaldur verðbólgunnar, er ekki síst afleiðing af því hvernig við kusum að koma okkur í gegnum Covid-faraldurinn þar sem áherslan var á verulega aukin útgjöld hins opinbera. Þetta er þungt en var jú nauðsynlegt til að koma okkur standandi út úr kófinu á sínum tíma. Nú er ekki annað í stöðunni en að draga áfram saman seglin til að tryggja hagkerfinu farsæla lendingu út úr þessu verðbólgutímabili. Sum kalla hér eftir meira aðhaldi á meðan önnur vilja auka útgjöldin. Það sem mestu máli skiptir í þeirri umræðu allri er að þrátt fyrir aðhald er verið að tryggja að það sé ekki á kostnað grunninnviða okkar samfélags, heilbrigðis-, mennta- og félagslegu kerfanna. Þau ætlum við að verja eins og gert hefur verið á þessu kjörtímabili öllu. Eitt það sárasta við núverandi ástand er staða ungs fólks á húsnæðismarkaði en vaxtabyrðin leggst hvað þyngst á þau. Hækkun banka á vöxtum húsnæðislána í gær er óboðleg aðgerð og á engan hátt í takt við það sem við erum öll að vinna að; að standa vörð um heimilin, fyrirtækin og fjölskyldurnar í landinu. Hér skiptir máli að margar þeirra aðgerða sem verið er að ganga í til stuðnings við kjarasamninga sem undirritaðir voru í vor eru einmitt ungu fólki til hagsbóta. Ber þar helst að nefna hækkaðar húsnæðis- og barnabætur, gjaldfrjálsar skólamáltíðir og vaxtabætur. Allt til þess gert að létta ungu barnafólki róðurinn. Það er vinstri, það er félagshyggja og það er það sem heilbrigt og öflugt samfélag gengur út á, að standa vörð um fjölskyldurnar. En það þarf að byggja meira. Okkur fjölgar hratt og náttúruhamfarir á Reykjanesi sem valdið hafa ófyrirséðum afleiðingum á stöðu húsnæðismarkaðar hafa þyngt sporin svo um munar. Stjórnvöld hafa þó staðið að baki þriðjungi þeirrar uppbyggingar íbúðarhúsnæðis sem byggt hefur verið undanfarin ár og innviðaráðherra hefur boðað enn frekari aðgerðir og áframhaldandi stuðning við húsnæðismarkaðinn. Stjórnvöld munu áfram styðja við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög með það að markmiði að auka framboð leiguíbúða fyrir tekjulægri heimili í gegnum stofnframlög, auk þess sem hlutdeildarlán styðja við fyrstu kaupendur íbúðarhúsnæðis með lægri tekjur. Þetta er gríðarlega mikilvægt til þess að stýra okkur að heilbrigðari húsnæðismarkaði sem tryggir öllum þak yfir höfuðið, hvort heldur er á leigumarkaði eða í eigin húsnæði. Landsbyggðin er svo sannarlega ekki undanskilin á vakt VG. Verkefnið Tryggð byggð heldur áfram en það er samstarfsvettvangur um húsnæðisuppbyggingu á landsbyggðinni. Greint verður hvar skortur er á leiguhúsnæði stendur atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni fyrir þrifum og unnið út frá niðurstöðum þeirrar greiningar í átt að betri húsnæðismarkaði á landsbyggðinni. Það er áskorun hverju sinni að koma fram með mikilvægar aðgerðir sem nýtast þeim best sem mest þurfa á því að halda. Við lærum af reynslunni og stöndum vörð um þau sem þess þurfa. Þannig er ljóst að sum þeirra úrræða sem stjórnvöld hafa komið í gagnið hafa skipt hina tekjulægstu sköpum og því þarf að styðja áfram við þau úrræði. En stuðningurinn ratar ekki alltaf til þeirra sem þurfa á honum að halda heldur til þeirra sem hafa það gott og þarfnast stuðningsins ekki, þótt öllum þyki gott að fá meira hverju sinni. Auðsöfnun og sérhagsmunir eiga aldrei að vera í forgangi og mikilvægt að beina fjármunum hins opinbera til þeirra sem mest þurfa á því að halda. Fyrrnefndir einkahagsmunir hafa komið leigumarkaði landsins í grafalvarlega stöðu. Það er fullkomlega óeðlilegt að fjársterkir aðilar geti sankað að sér eignum og blásið stjórnlaust upp leiguverðið. Í stefnu okkar í VG tölum við um leiguþak og tel ég afar brýnt að því verði komið á sem allra fyrst. En á meðan leiguþak er ekki komið til framkvæmda er ánægjulegt að sjá aukin framlög til húsnæðisbóta en þau aukast um 2,5 milljarða kr. eða 28%

Virðulegi forseti. Framlög til samgöngumála aukast um samtals 9 milljarða kr. eða 17%. Ber þar helst að nefna aukin framlög til uppbyggingar samgönguinnviða allra ferðamáta á höfuðborgarsvæðinu í samræmi við framkvæmdaáætlun samgöngusáttmálans. Tímabærar og mikilvægar aðgerðir sem nýtast okkur öllum, hvort heldur þeim sem búa á höfuðborgarsvæðinu, gestum okkar eða þeim sem sækja hingað lífsnauðsynlega þjónustu sem enn er ekki tryggð á landsbyggðinni. Mikilvægt er að nefna fækkun einbreiðra brúa sem mun halda áfram en stefnt er að því að þeim fækki um samtals fimm á árinu 2025, bæði á hringveginum og utan hans. Einbreiðar brýr eru dauðagildrur þjóðveganna og óboðlegt að enn séu allt of margar slíkar í landinu. Þessu erum við að breyta. Annað sem er engu samfélagi samboðið er sú skelfilega staða að víða um land er börnum ekið yfir heiðar og fjallvegi í öllum veðrum á veturna til þess að koma þeim í skóla. Það er almennt enginn fullorðinn um borð með þeim annar en bílstjórinn sem þarf að einbeita sér að akstrinum við erfiðar aðstæður. Það er fagnaðarefni að hæstv. innviðaráðherra ætlar að efla vetrarþjónustu um allt land til að auka öryggi þessara barna og ég fagna því af einlægni. Virðulegi forseti. Sameiginlegar auðlindir eru grundvöllur búsetu þjóðarinnar um aldir og ábyrg nýting þessara auðlinda er grundvöllur efnahagslífsins. Sanngjarnt gjald af sjávarútvegi er mikilvæg stoð. Það er fagnaðarefni að nú er stefnt að enn hærra fiskeldisgjaldi og eins hyggst hæstv. matvælaráðherra leggja fram frumvarp um hækkun veiðigjalda. Ábyrg ráðstöfun fjármuna úr sjávarútvegi og fiskeldi nýtist til að mynda í rannsóknir sem eru öllum sem að þessum geirum koma til hagsbóta. Matvælastofnun fær til að mynda aukin framlög til að auka eftirlit með fiskeldi í sjó og tryggja fullnægjandi eftirlit með skráningum og innra eftirlit sjókvíaeldis fyrirtækja. Hafrannsóknastofnun er efld rausnarlega með 230 millj. kr. framlagi sem kemur til viðbótar 180 millj. kr. framlagi í fjárlögum 2024 en þar af fara 50 milljónir til að styrkja verkefni stofnunarinnar á sviði burðarþolsmats fjarðarkjarna, þar með talið eldissvæðaskiptingu, mat á umhverfisáhrifum sjókvíaeldis, áhættumat á erfðablöndun og rannsóknir á dreifingu laxa og fiskilúsar. Kemur sú hækkun til viðbótar 20 millj. kr. framlagi til að fjölga stöðugildum eftirlitsmanna Fiskistofu. Á vakt VG er verið að auka álögur á stórfyrirtæki í sjávarútvegi og fiskeldi og stórefla eftirlit með starfsemi þessara fyrirtækja. Virðulegi forseti. Á seinustu áratugum hefur íslenskt samfélag tekið miklum breytingum. Við erum ekki það einsleita samfélag sem við vorum frá landnámi og allt fram eftir 20. öldinni. Nú erum við fleiri, ólíkari og með fjölbreyttari hæfileika á fleiri sviðum. Sum í þessum sal og víðar í samfélaginu vilja láta að því liggja að fólk á flótta sé uppspretta allra áskorana sem íslenskt samfélag stendur frammi fyrir. Þetta er auðvitað fásinna og byggt á áróðri sem stenst enga skoðun. Fólk á flótta er ekki stærsti og viðamesti hlutinn af þeim hópi innflytjenda sem auðgar samfélag okkar og má í því samhengi minna á að við Íslendingar eigum einmitt rætur okkar að rekja til flóttafólks sem leitaði betra lífs. Meiri hluti innflytjenda er fólk sem kemur hingað í atvinnuleit eftir hefðbundnum leiðum til að halda uppi grunnstoðum samfélagsins, enda er hér næga vinnu að fá. 80% allra innflytjenda á Íslandi koma frá Evrópska efnahagssvæðinu en við erum líka svo lánsöm að hingað kemur fólk víðar að úr heiminum til að auðga menningu okkar, halda uppi grunnstoðum samfélagsins og skapa hér verðmæti. Fólksflutningar hafa alltaf verið mikilvægur hluti mannkynssögunnar og grundvöllur þess að samfélög lifi af, en í því sambandi er inngilding lykilatriði. Í frumvarpi til fjárlaga er að finna 400 millj. kr. fjárframlag vegna nýrra verkefna hjá félags- og vinnumarkaðsráðuneyti sem byggja á heildarsýn ríkisstjórnarinnar í málefnum flóttafólks og innflytjenda frá því í febrúar fyrr á þessu ári.

Ég náði ekki að klára nema rétt helminginn af ræðu minni (Forseti hringir.) en það er margt gott í þessu fjárlögum. Höldum áfram, vinnum í sátt að betra samfélagi fyrir okkur öll.

Af einhverri ástæðu hafa stýrivextir verið yfir 9% í heilt ár, 9,25% nánar tiltekið. Verðbólga hefur verið yfir markmiðum stjórnvalda í heil fjögur ár þrátt fyrir að ríkisstjórnin segist stunda ábyrg ríkisfjármál; leggur að eigin sögn fram ábyrg fjárlög ár eftir ár. Þar eru útgjöldin að vísu alltaf hærri en tekjurnar og ríkissjóður verður rekinn með halla í níu ár samfleytt, fyrir heimsfaraldur og eftir heimsfaraldur. Forseti. Það er sérstakt rannsóknarefni hversu lítið þessi ríkisstjórn meðtekur af gagnrýni á stjórn þeirra á ríkisfjármálum. Hvers vegna halda menn að Seðlabankinn geti ekki lækkað vexti? Svarið blasir við flestum. Ábyrgðarleysi ríkisstjórnarinnar á þar stóran hlut. Ríkisstjórnin neitar að taka sér raunverulegt hlutverk við að koma jafnvægi á hagkerfið. Þetta varð fyrst til þess að Seðlabankinn þurfti taka miklu harkalegri ákvarðanir í vaxtamálum en hann hefði gert ef ríkisstjórnin hefði axlað sína ábyrgð. Sama ábyrgðarleysi hefur síðan orðið til þess að Seðlabankinn getur ekki lækkað vextina aftur. Þegar síðasta fjárlagafrumvarp var kynnt þá tók ég eftir því að ég hefði í sjálfu sér getað endurflutt ræðu mína frá árinu áður. Í ár dugar ekki lengur að fara með hefðbundna gagnrýni okkar í Viðreisn um nauðsynlegt aðhald og hagræðingu. Þessi ráð duga ekki ein og sér eins og staðan er núna. Við erum að renna inn í samdrátt og ríkisstjórnarflokkarnir ættu núna að fara að skoða það stíga skref um sölu eigna til að loka hallagatinu því þessar aðgerðir þarf til viðbótar við það að fara vel með almannafé. Halli ríkissjóðs verður 44 milljarðar á árinu ef bjartsýnustu spár ganga eftir og það er reynsla okkar í þessum sal að fjárlagafrumvarp ríkisstjórnar er bjartsýnasta spáin hvað varðar útgjöld. Annað dæmi af bjartsýnni spá er tal stjórnarmeirihlutans um hinn svokallaða afkomubata. Þetta eru tekjur af verðbólgu sem þýðir að þessar tekjur munu hverfa þegar verðbólgan minnkar. Þetta eru ekki tekjur sem eru komnar til að vera. Þetta eru ekki tekjur sem hafa neitt um árangur ríkisstjórnarinnar að segja. Þetta eru tekjur sem Samtök atvinnulífsins hafa lýst með orðinu tekjufroða. Halli kallar á lán og hér verðum við að hafa kjark til þess að ræða um sturlaðan vaxtakostnað ríkisins. Fjórði stærsti útgjaldaliður ríkisins, vaxtakostnaðurinn, er rúmlega 100 milljarðar í ár. Ekkert annað Evrópuríki er með jafn hátt hlutfall í vexti og þess vegna gengur ekki upp í fjárlagaumræðu að ræða ekki kostnað af skuldum eins og margir flokkar hér í þessum sal neita að gera. Þetta eru þannig upphæðir að þær hafa mikil áhrif á getu okkar til að styrkja heilbrigðiskerfið, verja velferð, halda við vegum, efla samgöngur, fjárfesta í öryggi fólks og löggæslu. Þetta hefur áhrif á þjónustu við börn í viðkvæmri stöðu. Forseti. Það segir mikla sögu um stjórnleysið að staðan í ríkisfjármálum hefur versnað um allnokkra milljarða bara frá því fjárlaganefnd var með fjármálaáætlun og afgreiddi hana í vor. Um einhverja 15 milljarða hefur staðan versnað, og það er ekki fyrr en haustið 2026 sem gert er ráð fyrir því að verðbólgan verði nálægt þeim markmiðum sem sett hafa verið, að verðbólga sé í kringum 2,5%. Það verður þá eftir tæplega 80 mánaða samfellt verðbólgutímabil. Þetta er eitt það allra lengsta í sögunni. En fjármálaráðherra segir okkur samt að þetta sé allt að koma. Þetta er allt að koma. En ef það er eitthvað sem síðastliðin sjö ár hafa kennt okkur þá er það nú samt það að það er aldrei neitt að koma hjá þessari ríkisstjórn og það heyrist bæði og sést á hæstv. fjármálaráðherra að honum líður ekkert sérstaklega vel með þessi fjárlög og ég skil hann bara vel. Ef það sem flæðir út er alltaf langtum meira en það sem kemur inn þá endar það illa. Þess vegna eigum við að skoða núna að selja tilteknar ríkiseignir eins og jarðir til að geta greitt niður skuldir. Við höfum heyrt stjórnarliða tala um að stjórnarandstaðan í heild sinni vilji bara meiri útgjöld og að stjórnarandstaðan svari því ekki fyrir ríkisstjórnina hvernig hún eigi að vinna vinnuna sína. Auðvitað er þægilegt að benda á aðra en það er heldur ekki alveg rétt að ætla að setja alla stjórnarandstöðuna undir sama hatt. Í mörg ár höfum við í Viðreisn varað stjórnina við. Í mörg ár hefur Viðreisn hvatt til aðhalds, hvatt til hagræðingar, til greiðslu skulda. Við lögðum fram tillögur um niðurgreiðslu skulda. Allir stjórnarliðar í þessum sal felldu þær tillögur. Viðreisn hefur ekki verið í hópi þeirra flokka sem bara ræða útgjöld og skatta eða hinar svokölluðu aðgerðir á tekjuhlið. Við höfum þvert á móti talað fyrir því að ríkisstjórnin rói sig bara aðeins, forgangsraði af einhverri skynsemi. Viðreisn hefur líka bent á skattbyrði venjulegs fólks á Íslandi. Um önnur hver króna sem hagkerfið skapar fer í skatta eða lífeyrissjóði. Þetta er með því allra hæsta sem þekkist í öllum alþjóðlegum samanburði. Um 70% skatta og gjalda eru síðan borin af þriðjungi þjóðarinnar. Þetta er millistéttin á Íslandi og þetta eru fyrirtækin á Íslandi. Svo hár skattur ætti að skila heilbrigðum opinberum rekstri sem stenst samanburð við kerfi annars staðar á Norðurlöndum en það er ekki niðurstaðan í dag. Ástæðan er m.a. ævintýralega hár vaxtakostnaður og afleiðingarnar blasa við; heilbrigðis- og menntakerfið, samgönguáætlun ófjármögnuð, löggæsla hefur verið vanfjármögnuð, fangelsi landsins geta ekki boðað dæmda menn til afplánunar, úrræði fyrir börn með fjölþættan vanda eru ekki til staðar. Forseti. Mig langar aðeins að ræða um afleiðingarnar af verðbólgunni fyrir fólk og fyrirtæki. Vaxtakostnaður heimila í fyrra jókst um 39 milljarða. Staðlað svar við þessu ástandi er að hávaxtastigið sé bara í eðli íslenska kerfisins sem sé lítið og sveiflukennt en næstum öllum kostnaði af verðbólgunni og vaxtahækkunum hefur verið velt yfir á ungt fólk og barnafjölskyldur og á minni fyrirtækin sem núna eru að fá á sig skattahækkun. Fyrir framan nefið á okkur hefur teiknast upp fasteignabóla. Fólk sem þráir að losna af leigumarkaði getur það ekki. Ungt fólk í foreldrahúsum getur ekki keypt íbúð nema eiga bakland. Forseti. Við tölum lítið um þá staðreynd að tvær þjóðir búa á Íslandi, fólkið sem lifir í krónuhagkerfinu og svo fyrirtæki sem gera upp í evrum og dollurum. Um 250 fyrirtæki hafa yfirgefið íslensku krónuna, 42% þjóðarframleiðslunnar. Vaxtaákvarðanir Seðlabankans hafa ekki áhrif á lán þessara fyrirtækja. Þeim bjóðast betri lánskjör. Þetta skekkir innbyrðis samkeppnisstöðu fyrirtækja. Stöðugleiki á að vera lúxus allra en ekki sumra og það verður að þroska umræðuna um það hvað það kostar almenning og heimilin að vera með örgjaldmiðil. Kaupmáttur launa á Íslandi er góður, t.d. í alþjóðlegum samanburði, en hann hefur sveiflast fjórum sinnum meira en í hinum OECD-löndunum bara frá aldamótum og niðursveiflurnar bitna harðast á ungu fólki sem er núna að færa fjármagn til eldri kynslóðanna í gegnum fasteignamarkaðinn. Ég vara þess vegna við hugmyndum ríkisstjórnarinnar að fjarlægja núna það úrræði að fólk fái að nýta séreignarsparnað til að greiða inn á húsnæðislán. Það er harkaleg aðgerð gagnvart heimilunum núna. Staðan í dag er einfaldlega sú að það reynist flestum ómögulegt að kaupa íbúð ef pabbi eða mamma getur ekki hjálpað til. Hvaða réttlæti er í þessu? Ungt fólk á að geta eignast íbúð án þess að kaupa hana með foreldrum sínum, sama hver pabbi eða mamma er. Forseti. Ríkisstjórnin segir að við verðum að muna eftir hagvextinum þegar talað er um verðbólguna hér á landi. Það er alveg rétt, hér er mikill hagvöxtur. En hvernig er þessi íslenski hagvöxtur? Hann byggist þegar betur er að gáð fyrst og fremst á mikilli fólksfjölgun. Þetta hefur þýðingu. Fólksfjölgun er líka ein helsta ástæða þess að raunverð húsnæðis hefur tvöfaldast á síðustu tíu árum. Þegar íbúum fjölgar þetta hratt má auðvitað gera ráð fyrir því að þetta hafi áhrif á eftirspurn eftir húsnæði. Hagvöxt þarf þess vegna að skoða út frá því hvort hann bætir lífskjör, hvernig hagvöxtur er á mann. Á Íslandi er munurinn á hagvexti og hagvexti á mann einn sá mesti sem þekkist. Þess vegna finnur fólk ekki fyrir honum. Forseti. Það eina sem þessi fjárlög gera í reynd er staðfesta ákveðna aftengingu sem einkennt hefur ríkisstjórnina og ríkisfjármálin hjá henni. Hún ætlar, að manni virðist, bara að bíða þetta af sér.

verðbólgu til langs tíma, og þá er ég líka að horfa aftur í tímann, er húsnæðismarkaðurinn. Seðlabankinn er með mjög háum stýrivöxtum í mjög langan tíma að hafa áhrif á allt hagkerfið og virðist

með 11% uppsafnaðan hagvöxt á þessu tímabili og Norðurlöndin eru lituð þarna, Danmörk ekkert langt á eftir okkur en Svíþjóð og Noregur talsvert á eftir og evrulandið Finnland með sitt 8–9% atvinnuleysi og 20% atvinnuleysi hjá ungu fólki rekur lestina ásamt

Það hefur auðvitað með atvinnustefnu að gera. Hér er starfandi heilt ráðuneyti sem á t.d. að móta stefnu í kringum ferðaþjónustu. Birtingarmyndirnar eru mjög dramatískar hér á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur verið í tísku að benda á borgina í því sambandi og talað um framboðsvanda. Það má líka horfa á hlutina þannig að hér sé um eftirspurnarvanda að ræða, fjölgunin hefur verið slík. Það má líka spyrja sig í samhengi við húsnæðismarkaðinn að byggingamarkaðurinn fór í frost fyrir framan nefið á okkur. Hvar voru varnir ríkisstjórnarinnar gagnvart þessum aðgerðum? Þegar ríkisfjármálum er ekki beitt gegn verðbólgunni hækka vextirnir. Þegar ríkisstjórnin tekur ekki aktíft hlutverk í baráttunni gegn verðbólgu þá gerast þessir hlutir og við sjáum afleiðingarnar blasa við í dag.

ég set spurningarmerki við að hlusta á fjármálaráðherra landsins stilla upp möguleikunum þannig að ef almenningur vilji stöðugleika þá muni það þýða atvinnuleysi. Þá er nú fyrir fram verið að kasta inn handklæðinu. Fólk á skilið og getur vel sóst eftir stöðugleika án þess að ráðherra mæti hér í púltið með fingurinn á lofti og hóti okkur atvinnumissi ef við fáum stöðugleika.

Það er enginn hagvöxtur, þeir eru bara að basla, það er búið að vera samdráttur þar í langan tíma. Ef við tökum minni löndin eins og Finnland, sem er Norðurland, þá er það búið að vera að ströggla og það er eina evrulandið.

Þá stæðum við ekki hér og ræddum um evru. Það vita það allir að þetta er langtímamarkmið. Töfralausnir eru verkfæri sem ríkisstjórnin er að beita, tala um afkomubata. Þetta er tekjufroða, þetta eru verðbólgutekjur. Það vita allir að þetta er engin raunveruleg innkoma. Tala um frumjöfnuð þegar allir vita að auðvitað er það heildarniðurstaðan sem skiptir máli. Tala um Evrópu sem eitt land,

hvern mann. Hann byggir á því að okkur er að fjölga langtum meira og hraðar en öðrum þjóðum. Þess vegna finnur fólk ekki fyrir hagvextinum. Þetta er líka ástæða þess að húsnæðisverð rýkur upp, eftirspurnin er slík. Heldur ráðherra að það kosti ekki fyrir almenning? Við getum blásið upp þessar hagvaxtartölur en við getum líka horft á þær og spurt: Hvað þýðir þessi tegund hagvaxtar fyrir fólkið í landinu? Þetta hafa forystumenn í Verkamannaflokknum verið að tala um. Við eigum að vera að tala um hagvöxt sem hefur einhver áhrif á lífskjör og lífsgæði fólks, ekki bara hagvöxt sem einhverja tölu. Að stöðugleiki sé markmið — það er ekki hægt að beita atvinnuleysi sem einhverri ógn gegn því. Auðvitað er stöðugleiki heilbrigt og gott markmið og við sjáum það í kringum okkur, þegar við horfum á nágrannalöndin, þegar við horfum á litlu frændur okkar í Færeyjum: Hvað geta þeir gert? Hvað eru þeir að gera öðruvísi en við?

Ég tek undir þetta með séreignarsparnaðinn og kom inn á það í minni ræðu að þetta er búið að vera gríðarlega mikilvægt mál frá 2013 sem við Sjálfstæðismenn unnum hart að í kosningabaráttu að fá innleitt. Við þurfum að viðhalda því og finna út úr því hvernig best er

Ég vara mjög við því að það verði tekið út á þessum tímapunkti. Við eigum gögn innan úr fjárlaganefndinni sem ég óskaði eftir á sínum tíma um hvernig lánin væru samsett hjá heimilum landsins.

En þegar við skoðum það hvernig verðbólgan og vaxtahækkanir hitta heimilin fyrir er augljóst mál að við erum ekki öll saman í þessu. Þetta hefur ekki bara með tekjur að gera. Auðvitað er það alltaf þannig að þau sem eru með lægstu tekjurnar fá á sig þyngsta höggið ríkisstjórnin má eiga það að hún hefur tekið skref í þeim efnum. Eftir stendur millistéttin, millitekjufólk sem er kannski með ágætistekjur, kannski með tvennar tekjur á heimilum þar sem eru hjón eða fólk í sambúð.

að opna á samtal um kosti og galla gjaldmiðilsins okkar og annarra möguleika. Auðvitað er það ekki þannig að það sé einhver ein töfralausn í þeim efnum. Það er ekki þannig að sólin muni skína alla daga með því að við yfirgefum íslensku krónuna. Það er hins vegar svo í mínum huga að kostirnir eru yfirgnæfandi fleiri. En ég hef saknað þess í pólitískri umræðu hvað

við líka útsettari fyrir áföllum af því að hún er sveiflukennd atvinnugrein. Ég hef saknað þess að ríkisstjórnin hafi ekki tekið sér stærri hlut í stefnumótun á þessu sviði. Við stöndum í þakkarskuld við þessa atvinnugrein, hún reyndist okkur gríðarlega vel eftir hrun. En það er auðvitað þannig að hún krefst mannafls. Við flytjum inn fólk

Fer þetta ekki að verða búið, væri annar möguleiki ef menn vilja á annað borð nefna fjárlögin einhverjum nöfnum. En það vakti athygli mína í kynningu hæstv. fjármálaráðherra á frumvarpinu

Fjármálaráðherra til varnar tók forveri hans upp þennan takt í kynningu fjárlaga fyrir nokkrum árum og ég hef þess vegna spurt fjármálaráðherra hverju sinni í andsvari mínu

Ég hef áhyggjur af því að sá tónn sem hér er sleginn sé ekki sá sem við svo sárlega þurfum á að halda í slagnum við verðbólguvæntingar og verðbólgu. Það að áætlaður

en það er nú svolítið eins og að setja mælistikuna sem var notuð hjá sumum í Icesave-málinu forðum, að hugnast vel seinni Icesave-samningarnir af því sá fyrsti var svo hræðilegur. Þeir urðu í sjálfu sér ekki betri við það eitt.

er sem sagt fjármálaráð sem hefur það hlutverk að greina þessi plögg. Fjármálaráð benti á það að minna aðhald væri í ríkisrekstri hér en í samanburðarlöndunum

þegar hæstv. fjármálaráðherra sagði við kynningu fjárlaganna í gær að nú væri ekki tími fyrir niðurskurð. Ég held að í kjölfar svona gríðarlegs vaxtar í útgjöldum eins og við höfum horft upp á undanfarin ár þá sé einmitt tími til að skera niður, setjast yfir það hvar við höfum farið fram úr okkur,

Það hefur aldrei verið mikilvægara en nú að menn nálgist ríkisfjármálin með þeim hætti að það séu teknar hugrakkar ákvarðanir þar sem menn segja bara: Við erum hættir þessu. Við ætlum að gera minna af þessu. Hérna erum við að skjóta yfir markið. Hérna þurfum við að laga kerfið.

Mikilvægi þess að hafa kjark til að endurskoða kerfið og kryfja þau — ég vona að sá kjarkur aukist til framtíðar

sú sem nú er horft til gengur eftir muni afborgun 30. millj. kr. láns með breytilegum vöxtum lækka um 50.000 kr. á mánuði fyrir lok næsta árs. Fjármálaráðherra gleymdi alveg að nefna í þessu samhengi hvað þetta sama lán hefur hækkað mikið í mánaðarlegum afborgunum undanfarið. Það er miklu hærri tala en lofað er í lækkun gangi þessar spár eftir.

ég, að Framsóknarmenn sitji bæði í fjármálaráðuneyti og borgarstjórastól þannig að nú er lag til að mynda að ræða við þann sem stýrir borginni um að líta til breytinga á skipulagsmörkum sem mér heyrist bæjarstjórarnir í nágrannasveitarfélögum höfuðborgarinnar telja að gætu haft mikil og jákvæð áhrif hvað varðar framboð á lóðum. En í því samhengi verður auðvitað að nefna með hvaða hætti til að mynda það verkfæri sem hlutdeildarlánin eru og eiga að vera — er ekki komið á sjötta mánuð síðan síðustu slíku lánin voru afgreidd?

En það hefur alveg gleymst að nefna hvernig hann er tilkominn að stórum hluta. Ég spurði hæstv. fjármálaráðherra, í kjölfar ræðu sinnar fyrr í dag, hvort það hefði verið greint hver áhrif verðbólgu eða hversu stór hluti þessara 100 milljarða væri tilkomin vegna verðbólguáhrifa. Hæstv. ráðherra átti ekki svar við þeirri spurningu, hann kannski á það núna, en það er auðvitað ekki fráleitt að horfa á þetta sem viðbótarskatt á heimili landsins, þann hluta þess tekjuauka sem þannig er tilkominn.

ég gat ekki skilið annað en að útgjaldareglan yrði tillaga, annaðhvort hans eða flokks hans, til breytingar á þessum þingvetri, að hún yrði innleidd. Ég hef ekki séð það í þingmálaskrá en það er kannski yfirsjón, hún er umfangsmikil.

sem er það mikilvægasta sem við getum gert í slagnum við verðbólguna nú um stundir? Ég gat ekki skilið hv. þingmann öðruvísi en að það væri væri m.a. og kannski fyrst og fremst vegna afstöðu minnihlutaflokkanna að útgjaldareglunni hefði ekki verið komið á. Hv. þingmaður leiðréttir mig ef þetta var misskilningur. Ég get sagt það strax hér að ég, og ég veit allur þingflokkur Miðflokksins, myndi styðja slíkt mál ef það kæmi fram, en fyrst þarf það að koma fram. Það er eiginlega alger forsenda til að við getum stutt við mál að þau komi fram. Þetta hefur verið á svona spjöldum á samfélagsmiðlum frá Sjálfstæðisflokknum en ég man enn ekki eftir tillögu sem þingheimur hefur fengið að taka afstöðu til í þessum efnum. Það væri til bóta og ég lýsi yfir stuðningi mínum við slíkt mál.

hringir.) Ég held að við ættum að tala um hlutina eins og þeir eru. Þetta eru ekki skilaboðin sem ég held að Seðlabankinn hafi verið að vonast til að kæmu frá okkur hvað varðar raunverulegt aukið aðhald.

Síðan fannst mér áhugavert að heyra þingmanninn vera að velta vöngum yfir því að við værum að tala um frumjöfnuð eins og við værum eitthvað að reyna að fela heildarjöfnuðinn. Nei, það er það ekki, við erum bara að sýna fram á hvað hagkerfið Ísland og ríkissjóður geta búið til.

er tilkominn vegna þess hversu hátt hlutfall af útgjöldum ríkissjóðs er að fara í vaxtakostnað. Þó að heildarskuldsetning ríkissjóðs sé hlutfallslega ekki uppi í rjáfri miðað við þau lönd sem við berum okkur helst saman við, og síður en svo í sjálfu sér,

mér. Sama á auðvitað við um umræðuna um verðbólgu án húsnæðisliðar. Ég sé til að mynda ekkert í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar sem er að takast á við það sem snýr að framboðshlið lóða, sem er nú grunnurinn að því að komast af stað hvað það varðar að bæta stöðuna á húsnæðismarkaði. Við sjáum bara samtöl bæjarstjóra hér eða borgarstjóra í nágrannasveitarfélögum höfuðborgarinnar þar sem menn eru algjörlega ósammála því með hvaða hætti eigi að nálgast skipulagsmörk höfuðborgarsvæðisins. Þótt ég sé ekki í stöðu til að leggja fyrirspurn fyrir hæstv. ráðherra hér væri áhugavert umræðunnar vegna að heyra afstöðu ráðherrans til þessa mikilvæga atriðis sem snýr að útvíkkun skipulagsmarka höfuðborgarsvæðisins, hvort ráðherrann telji það skynsamlegt eða hvort óbreytt staða sé það sem ætti að horfa til.

þá er áskorunin varðandi vaxtagjöld ríkissjóðs. Þar finnst mér gott að geta bara horft á það og sagt: Þau eru há, við þurfum að vinna í því. Það eru nokkrar leiðir til þess. Ein er til að mynda sú að fá betra mat utan frá og þar af leiðandi betri kjör,

Hagstofan er búin að breyta grunninum að því hvernig húsnæðisliðurinn er reiknaður. Hann væri talsvert hærri ef hann væri enn eftir gömlu útreikningsleiðinni. Síðan var

Ég held að það sé nokkuð augljóst að öll sveitarfélögin verði að geta byggt og enn þá geta þau haldið áfram með þá stefnu sem þau hafa verið með en það þarf að tryggja nægjanlegt framboð af lóðum. (Forseti

Ég held að

þetta sambland af þróun húsnæðisverðs, íbúðum í byggingu, aðgengi að fjármagni, svigrúmi til kaupa,

eru fulltrúar þeirra verktaka sem eru að reyna að komast áfram með sína starfsmenn og standa að byggingu. Jafnvel þótt það sé búið að gera ótalmargar lagabreytingar og leggja húsnæðisstefnu til næstu ára þá blasir ekki við að staðan hafi skánað neitt þótt tölfræðiupplýsingarnar hafi batnað í gegnum breytingar, til að mynda sem HMS heldur utan um í dag. Það held ég að sé það sem stjórnvöld — ja, það yrði verulegt gagn af því í öllu falli að stjórnvöld einbeittu sér að því að koma þessum bolta af stað, fá hann til að rúlla og stækka þannig að vandamálið sem er fremst í röðinni, sem er skortur á lóðaframboði, verði leyst með öllum ráðum sem allra fyrst.

Ég held að þetta geti alveg verið góð umræða að taka upp og ég hef ekki fyrir fram mótaðar skoðanir frá öðrum flokkum á þeim þætti. Útgjaldareglan getur bara verið hluti og góð þróun í lögum um opinber fjármál sem voru samþykkt í þinginu í desember 2015

er bara ágætt ef misskilningur var á ferðinni varðandi það hvað orsakar að útgjaldareglan er ekki komin til meðferðar hér í þinginu þannig að hún hafi átt nokkurn möguleika til að vera innleidd á nokkrum tímapunkti, en ég held að það væri skynsamlegt margra hluta vegna til að auka agann á meðferð okkar þingmanna á skattfé almennings og þess sem við tökum af fyrirtækjum landsins. landsins. Ef við horfum á þróun talna og útgjaldavöxtinn þá erum við nú mjög nærri því að í tíð þessarar ríkisstjórnar séu útgjöld búin að vaxa nafnvirði þannig að þau hafi tvöfaldast. Að raunvirði held ég að sú tala liggi einhvers staðar í kringum 40%. Það er ótrúlega mikill útgjaldavöxtur. Við sjáum bara það sem gerðist í kjölfar Covid-innspýtingar stjórnvalda í hinar ýmsu áttir, það var eins og þau útgjöld mynduðu nýtt gólf sem síðan er byggt ofan á í enn nýjum útgjöldum.

Það er þetta agaleysi og síðan bætist við að almenningur upplifir ekki að menn séu að fá sérstaklega mikið fyrir þessi gríðarlegu auknu ríkisútgjöld, sem verða auðvitað ekki greidd nema með skattpeningum borgaranna. Þegar menn auka enn á slík útgjöld, eins og sér fyrir í hinum ýmsu verkefnum sem á að koma af stað núna,

og að þremur árum á eftir væri 20% hagvöxtur sem er mjög erfitt fyrir hvaða samfélag sem er að takast á við. Gríðarleg mannfjölgun í landinu og allt þetta þekkjum við, hvaða áhrif þetta hefur á ýmsar hagstærðir. Rannsókn og þróun hins vegar, það var klárlega farið í mikið átak varðandi rannsóknir og þróun og líka í kvikmyndagerðinni og stuðningi við hana. En það er kannski líka hluti og væri mjög fróðlegt að taka þetta saman, nákvæmlega hvað hafi verið eftir

þá þarf það að vera miklu, miklu lægra til að sjálfbært geti verið. Þannig að ég held að við þurfum, eins og ég kom inn á í ræðu minni, að hafa kjark til að endurskoða sum þeirra kerfa sem við setjum sem mestan pening í. Við sjáum bara af fréttum og greiningum á grunnskólakerfinu okkar að þar er ekki að takast vel til hvað það varðar að fá góða nýtingu á þeim fjármunum sem þar eru settir inn. Ég er ekki að beina fingrum að neinum í því samhengi, við þurfum bara að setjast niður og reyna að átta okkur á því hvernig við gerum best fyrir börnin okkar fyrir þann pening sem í þessi kerfi fer. Ég held að þar sé mikið verk að vinna og mikið svigrúm til staðar sem væri hægt að nýta áður en menn fara að velta fyrir sér enn meiri skattahækkunum en þegar hafa verið innleiddar hér á heimili og fyrirtæki landsins.

og funda um málið næstu mánuði. Ég hlakka mikið til þeirrar vinnu, enda hefur vinnuandinn í fjárlaganefnd verið til fyrirmyndar þó að áherslur nefndarmanna séu að sjálfsögðu misjafnar og skiptar skoðanir um hvernig slíkt frumvarp eigi að líta út, hvar eigi að leggja áherslurnar, hvort bæta eigi í eða skera niður. Með fjárlögum er verið að útdeila takmörkuðum gæðum, þ.e. því fjármagni sem ríkið hefur til ráðstöfunar á hverju ári eða hversu miklu fjármagni ríkið hefur úr að spila á ári hverju. Fjárlög hvers árs eru byggð á fjármálaáætlun sem samþykkt var síðasta vor. Samkvæmt henni er afkoma ársins 2025 í öllum meginatriðum í samræmi við þau stefnumið sem sett voru fram í fjármálaáætlun sem samþykkt var í júní síðastliðnum

Þótt heildarumfang frumtekna breytist hlutfallslega lítið frá fjármálaáætlun eru þó nokkrar innbyrðisbreytingar á samsetningu tekna, t.d. hækkuð áætlun um fjármagnstekjuskatt á tekjuskatt lögaðila, samtals 12 milljarðar kr.,

Gert er ráð fyrir að hagvöxtur verði 0,9% á þessu ári og 2,6% á því næsta, sem er talsverð breyting frá árunum 2021 og 2023 þegar hagvöxtur var að jafnaði yfir 5%.

hækka heildarútgjöld ríkissjóðs um 6,5 milljarða, sem nemur 0,4%. Samtals nemur aukning rammasettra útgjalda um 27 milljörðum eða um 2,2% á föstu verðlagi, en rammasett útgjöld aukast meira en heildarútgjöld málefnasviða þar sem vaxtagjöld og aðrir liðir utan ramma, m.a. afskriftir skattkrafna, lækka um rúmlega 20 milljónir.

Hvað er í þessu fjárlagafrumvarpi? Hvað erum við að fara að gera? Á hvað erum við að leggja áherslu? Hvar eru línurnar? Í krónum talið hafa framlög til heilbrigðismála aukist mest

Þá hafa framlög til sjúkratrygginga verið aukin og lögð áhersla á bætta geðheilbrigðisþjónustu ásamt lægri greiðsluþátttöku sjúklinga. Í félags-, húsnæðis- og tryggingamálum hafa framlög aukist um 23,6 milljarða kr., svo sem til að bæta stuðning við barnafjölskyldur með auknum stuðningi í gegnum barnabótakerfið og fæðingarorlof. Framlög til húsnæðismála hafa hækkað með auknum stofnframlögum til uppbyggingar almenna íbúðakerfisins og með hækkun húsnæðisbóta. Þar vega aðgerðir stjórnvalda í tengslum við kjarasamninga á almennum markaði þungt. Framlög til samgöngu- og fjarskiptamála hafa aukist um 10,2 milljarða sem skýrist aðallega af 4 milljarða kr. aukningu á fjármagni árið 2025 til samgöngusáttmálans ásamt aukningu framlags til reksturs almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Þá verður framlag til framkvæmda í vegakerfinu jafnframt aukið. Framlög hafa verið aukin um ríflega 8,9 milljarða kr. til mennta- og menningarmála á tímabilinu, einkum til að mæta fjölgun nemenda í framhalds- og háskólum og vegna byggingar þjóðarhallar. Framlög til nýsköpunar-, rannsókna- og þekkingargreina hafa aukist um 8,5 milljarða með endurgreiðslum til nýsköpunarfyrirtækja vegna rannsókna og þróunar og vegna kvikmyndagerðar. Heildarfjárheimild til fjárfestinga og fjármagnstilfærslna í fjárlögum ársins 2025 er um 131 milljarður kr. eða sem nemur um 2,7% af vergri landsframleiðslu. Á næsta ári verður aukinn kraftur settur í byggingu legudeildar við Sjúkrahúsið á Akureyri sem hafði verið frestað í ár. Þá verður fjármagni veitt í byggingu þjóðarhallar í innanhússíþróttum og nýs fangelsis í stað Litla-Hrauns. Í byrjun þessa árs var stofnað hlutafélag um uppbyggingu þjóðarhallar þar sem eignarhlutur ríkisins er 55% og eignarhlutur Reykjavíkurborgar 45%. Gert er ráð fyrir upphafsfjármögnun á byggingu þjóðarhallar með 1,5 milljarða kr. framlagi til verkefnisins á árinu 2025 en alls er gert ráð fyrir að byggingin kosti um 15 milljarða kr. á næstu árum.

Áætlunin gerir ráð fyrir að nýtt fangelsi í stað Litla- Hrauns verði um 12.000 m² að stærð og heildarbyggingarkostnaður nemi 14,4 milljörðum miðað við verðlag í upphafi þessa árs. Gert er ráð fyrir að fangelsið verði tekið í notkun á árinu 2028.

og þá er aukið í fjárheimildir til nýframkvæmda og viðhalds á vegakerfinu um 3 milljarða kr. en á móti falla niður 1,5 milljarðar í tímabundnar fjárheimildir til sömu mála. Stærsta einstaka byggingarframkvæmdin í fjárlagafrumvarpinu er bygging nýs Landspítala og nemur fjárveiting til verkefnisins um 18,4 milljörðum en samkvæmt uppfærðri framkvæmda- og tímaáætlun verða framkvæmdir hins vegar mun umfangsmeiri en fjárveiting frumvarpsins gefur til kynna eða sem nemur 25 milljörðum.

fer frumvarpið til fjárlaganefndar, eins og áður sagði, sem mun taka það til umræðu og skoðunar. Það er mín skoðun að frumvarpið sem hér hefur verið lagt fram tali inn í það stóra verkefni sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir, sem er að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum. (Forseti hringir.) Ég hef trú á því að þetta frumvarp sé mikilvægur liður í þeirri vegferð.

hversu miklar álögur verða á bensín- og dísilbíla, hversu hátt þetta gjald verður, kílómetragjald. Verður það kannski það öflugt að jafnvel þeir

gömlu drusluna sína áfram vegna þess að hún verði svo skattpínd að þeir verði bara að láta úrelda hana? Enda skilst mér að það eigi bara að úrelda alla bíla eftir að þeir verða 25 ára gamlir og keyra á bensíni eða dísil, að ekki eigi að vera heimild til að hafa þá á götunum lengur. lengur. Einu sinni mér áður brá. En þetta er aðalkerfisbreytingin, þarna ætla þeir aldeilis að ná í peningana og reyna að ná í meiri peninga af þeim sem eru að keyra um göturnar.

eins og við munum bjarga heiminum þegar kemur að mengun og öllu því sem yfir okkur er að ganga — nei, þá erum við föst í umferðinni alla daga úr og í vinnu í þessari borg, þar á meðal

klippa af akreinar og annað slíkt til þess að þrengja að umferðinni og gera okkur öll svo fúl að við tökum því fagnandi að fá að borga á fjórða hundrað milljarða kr., miðað við núgildandi verðlag, fyrir nýja borgarlínu. Við búum jú bara í ríflega 100.000 manna borg. Þvílíkt mikilmennskubrjálæði og veruleikafirring þegar okkur hefði verið í lófa lagið að hafa umferðina í borginni mjög þægilega. Það hefði aldrei þurft að koma til þess að við værum stopp í umferðinni með óþarfamengun. En það er lágmarkskrafa fyrir samfélagið

gert lítið úr því að Flokkur fólksins skyldi standa vörð um öryrkja þegar við greiddum ekki atkvæði með þessu frumvarpi, frumvarpi sem gerði ráð fyrir að strax í janúar ætti að hækka framlög til öryrkja um 10,1 milljarð kr. Að sjálfsögðu er það frábært. Að sjálfsögðu hefði Flokkur fólksins allan daginn, allan tímann, greitt atkvæði með því. En það var nefnilega svolítið fleira sem hékk á spýtunni, hið svokallaða starfsgetumat.

Þau geta nefnilega enn beðið eftir réttlæti. Það er málið.

Bíðið aðeins, leyfið mér að hugsa: Jú, öryrkjar. Af öllum eru það öryrkjar. Og það nýjasta sem sýnir veruleikafirringuna, svo að ekki verður á móti mælt, er að starfsmaður Sjálfstæðisflokksins á Alþingi Íslendinga tekur ekki einu sinni eftir

upp í 400.000 kr. sem er á pari við laun upp á 619.000 kr. En við erum enn að berjast fyrir því að fá laun skatta- og skerðingarlaust fyrir okkar fátækasta fólk upp í 400.000 kr. Þá kemur þessi starfsmaður Sjálfstæðisflokksins á Alþingi Íslendinga og segir bara blákalt: Jú, þessi einstaklingur sem er að fá greiðslur frá almannatryggingum er með tekjur upp á næstum 700.000 kr. á mánuði eftir skatt.

En hvað um það. Það sem við erum að horfa upp á hér í dag er ekki það sem hæstv. forsætisráðherra hefur gjarnan klifað á alveg frá því að ég settist á þing fyrir

ég get komið hér og keypt mér það sem mig langar í á diskinn minn vegna þess að að meðaltali hef ég það svo rosalega gott, í það minnsta segja ráðherrar hæstv. ríkisstjórnar mér það. Það hlýtur að vera satt, er það ekki?

Við hefðum getað búist við einhverju af jólasveininum fyrir þá verst settu en því miður er í þessum fjárlögum fyrir árið 2025

gróðavænleg gæðasúpa fyrir þá sem hafa það gott og munu halda áfram að hafa það mjög gott. Það er

stór hluti af því er endurtekningar á sömu hlutunum. Maður hefur oft furðað sig á því að það skuli vera hægt að ganga þannig frá hlutunum að í 6% verðbólgu sé stefnan sett á að hækka almannatryggingar það átti að vera 3,9% en eins og venjulega reiknuðu þeir vitlaust fyrir síðasta ár þannig að þeir bæta 0,4% við og komast að því að í þessari verðbólgutíð sem hefur verið sé nægilegt að almannatryggingaþegar fái 4,3% hækkun.

Ég get sýnt með tölum að það er alveg með ólíkindum hvernig þessi ríkisstjórn hefur undanfarin ár

viðbót sem hefur verið gerð í fjárlögum á undanförnum árum eða síðan loforð hæstv. þáverandi félags- og vinnumarkaðsráðherra um uppbætur á almannatryggingum var gert.

Það þarf að gera þetta aftur fyrir árið 2024 núna, væntanlega í fjáraukalögum, en ég er að leggja til að þessi upphæð verði einfaldlega inni í fjárlögum 2025. Þessi upphæð er 1,175 milljarðar sem er þá gert ráð fyrir að muni dekka frá janúar til og með ágúst af því að 1. september mun nýtt kerfi almannatrygginga taka við

þar sem bætur almannatrygginga hækka annaðhvort um launaþróun eða verðbólgu, hvort sem er hærra. Svarið gerði hins vegar bara ráð fyrir því hvernig upphæðin myndi þróast ef bara væri verið að fylgja verðbólgu eða bara verið að fylgja launavísitölu, ekki þegar annað var hærra heldur en hitt, sem sagt hámarkið á hvoru tveggja. Það er þannig að launaþróun hefur alltaf verið hærri en verðbólgan nema árin 2008, 2009, 2010, 2022 og 2023.

er gert ráð fyrir 4,3% hækkun fyrir næsta ár, sem er áhugavert af því að það er spáð 3,9% verðbólgu sem er lægra heldur en verið er að hækka um og 4,2% launaþróun sem er líka lægra. Þannig að einhvers staðar er 0,1% sem er verið að bæta við bætur almannatrygginga umfram þennan tvöfalda lás. Ég hef hins vegar ekki fundið það í fjárlagafrumvarpinu

— þetta er bara sagt, stjórnlaus vöxtur og það er vísað í krónutölu. Í umræðum um stefnuræðu í gær var talað um að í krónutölum væru útgjöld ríkisins tvöfalt meiri heldur en þegar ríkisstjórnin tók við og tölulega séð er þetta nokkurn veginn rétt.

afgangurinn af því er það sem þarf nauðsynlega að bætast við. Þetta er hagvöxturinn í hagkerfinu sem skiptist á einhvern hátt milli okkar allra. Þetta útskýrir dágóðan hluta af þessu öllu.

þá fylgir því aukinn innviðakostnaður þannig að það er mjög eðlilegt að bera saman hagkerfið þá og nú miðað við að það er mannfjöldaþróun sem er að standa undir miklu af þeim hagvexti.

Ég sé þær frekar renna stoðum undir það sem allir aðrir sjá. Biðlistar eru enn þá til staðar. Það er skortur á fjármögnun á húsnæðisuppbyggingu.

stofnunin gæti ekki sinnt lögbundnum verkefnum. Þetta er lykilatriði í fjárlögum í hvert sinn sem þau eru lögð fram.

Þá má nefna vaxtagjöldin sem hafa verið að aukast hjá ríkinu alveg eins og vaxtagreiðslur hafa verið að aukast verulega hjá heimilum landsins.

Það er ansi hætt við að margir bíði í ofvæni eftir að sjá hvað í þessum fjárlögum felst og fólk hefur mismunandi skoðanir á því hvað eigi að vera í fjárlagafrumvarpi.

með fjárlagafrumvarpi að fjármagna það velferðarkerfi sem við viljum að sé til staðar á Íslandi. Virðulegur forseti. Ég hef ekki náð að stauta mig í gegnum þessar 378 blaðsíður sem er að finna í þessu frumvarpi

Það er annars vegar það að ekki er verið að verðtryggja krónutöluhækkanir í þessu frumvarpi eins og oft hefur verið gert,

Það nær ekki þeirri tölu. En þetta er þó til bóta og því ber að fagna að það sé verið að stíga þetta skref. Mig langar, af því að ég var nú þátttakandi lengi vel í sveitarstjórnarmálum, að velta upp hugtakinu frumjöfnuður sem hefur verið rætt mikið. Það var nýtt hugtak fyrir mér þegar ég kom hingað inn á þing en ég skil þetta ágætlega og get bara líkt þessu við framlegð verslana eða framlegð

2,5% frumjöfnuð eða 2,5% af framlegð. Myndi það duga einhverju sveitarfélagi til þess að reka sig? Nei. En ef frumjöfnuðurinn væri í einhverju samræmi við framlegð sem sveitarfélögin eru að setja sér eða markmið um framlegð,

alla þá vexti sem við erum að greiða og hugsanlega einhverjar afborganir af lánum. En við erum ekki komin í þá stöðu, því miður. Það þarf talsvert mikið að gerast til að við verðum með frumjöfnuð sem er í einhverju samræmi við þau markmið sem sveitarfélögin eru að setja sér. Ég held að við ættum að einblína svolítið á þetta. Það er ekki nóg að tala bara um jákvæðan frumjöfnuð þegar endanleg niðurstaða af rekstri ríkissjóðs er neikvæð og búin að vera frá 2019 og verður í einhver ár til viðbótar. Við verðum með einhverjum hætti að skoða hvernig við getum breytt þessari stöðu. Ég skoðaði líka eitthvað sem heitir handbært fé frá rekstri eða sjóðstreymi. Hér hefur verið mikið talað um að við séum með vaxtakostnað upp á 107 milljarða en hæstv. ráðherra nefndi að við erum samt ekki að borga nema 68 milljarða. En ef maður skoðar hvað við vorum að borga 2023 þá vorum við að borga 43 milljarða. Við vorum að borga árið 2024 58,7 milljarða og núna erum við að borga 68,1 milljarð. Á tveimur árum hefur vaxtakostnaður eða fjármagnskostnaður sem við erum að borga farið úr 43 milljörðum í 68 milljarða. Þetta hefur hækkað um 58% á tveimur árum. Þetta eru bara skelfilegar tölur að sjá á blaði þó að menn geti svo sem talað um það að tekjur séu að aukast. En vaxtagreiðslur ríkisins eru að aukast.

fljúga yfir í rólegheitum eins og einhver svifflugvél og lenda svo bara mjúklega einhvern tímann í náinni framtíð eða þorum við að taka á þessum vanda?

hann er enginn. Við erum að lenda í samdrætti. Það væri ekki ráðlegt af ríkinu að fara að draga saman seglin núna þegar allt í kringum okkur er að dragast saman. Einföldustu ráð hagfræðinnar eru þau að ríkið dragi saman seglin þegar þensla er á markaði og öfugt. Núna er ekki þensla á markaði, nema þá á húsnæðismarkaði þar sem ríkið gæti að sjálfsögðu beitt sér, en við þurfum að fara að skoða það að draga úr skuldum til að borga ekki þessa vexti sem við erum að borga. Ef við bara skoðum skuldahlutfallið samkvæmt fjárlagafrumvarpinu þá er það yfir 30% en 2019 var það 20%. Ef við værum með 20% skuldahlutfall t.d., í hvaða stöðu værum við þá? Værum við þá að tala um að við værum að borga tæplega 70 milljarða í fjármagnskostnað eða 107 eins og heildartalan er. Hvað ef við værum bara að borga 40 í staðinn fyrir 60? Það skiptir okkur máli hver þessi staða er og við þurfum svo sannarlega í þeirri vinnu sem fram undan er að bretta upp ermarnar og ná utan um það sem við erum að gera hér. Annars lendum við í tómu volæði í framhaldinu.

Það eru jafnframt aðhaldsmarkmið í frumvarpinu en það er líka bætt í samkvæmt stefnumörkun í mikilvægum málaflokkum, eins og t.d. samgöngum og samgönguinnviðum.

til þess að flýta málsmeðferðartíma í hælisleitenda- og alþjóðaverndarkerfinu, svo eitthvað sé nefnt. Það er mikilvægt að við getum haldið áfram velferðinni og við erum að viðhalda henni þrátt fyrir þessi aðhaldsmarkmið. Persónuafslátturinn kemur til með að hækka um 6,3% og þrepin í skattkerfinu munu hækka að sama skapi.

Það er hins vegar alveg ljóst, frú forseti, að ríkissjóður greiðir of háa vexti og það er mjög mikilvægt og til mikils að vinna að lækka þá. Það er markmið ríkisstjórnarinnar og það er markmið þessa frumvarps og í því sambandi vil ég koma inn á einn þátt sem er mjög mikilvægur svo við getum lækkað vexti og vaxtagreiðslur ríkissjóðs. Það er salan á Íslandsbanka sem stefnt er að að ljúka á næsta ári. Nú eru sumir sem segja: Hvers vegna er verið að selja banka sem er að gefa okkur arðgreiðslur á hverju ári? Það er nú einu sinni þannig að það er mjög dýrt að taka lán og við þekkjum það og bæði fyrir heimilin og ríkissjóð er mikilvægt að reyna að skulda sem minnst.

og það sem fæst fyrir hann verður nýtt til þess að greiða upp skuldir. Ríkið á um 42,5% hlut í bankanum og markaðsvirðið er 90–100 milljarðar. Verði þessi Verði þessi upphæð sett að fullu í að lækka skuldir mun skuldahlutfall ríkissjóðs af vergri landsframleiðslu lækka um 1% og og kæmist þá undir 30% sem er mjög jákvætt og mjög gott í alþjóðlegum samanburði. Það er því til mikils að vinna og það væri óábyrgt að fara ekki í þá vegferð að selja þennan banka vegna þess að við þurfum að huga að því að

að við myndum reyna í auknum mæli að fjármagna lántökur eða taka lán erlendis vegna þess að það er dýrara að taka lán á Íslandi.

að þau hafa náttúrlega áhrif á eftirspurn eftir fjármagni í landinu og þar með verðbólguþrýsting. Alla vega þá að draga úr því og skoða það að reyna

með þeim hætti að það fer úr 25.000 kr. á mánuði og verður eftir hækkunina 36.400. Þetta er löngu tímabær hækkun sem ég fagna sérstaklega.

Þar taka stjórnvöld utan um þjónustu við eldra fólk með nýjum hætti. Þetta er afar jákvætt að mínu mati og skiptir okkur máli. Þá hækka bætur almannatrygginga um 4,3% núna um áramótin vegna launa og verðlags

sem hefur verið heimilt að greiða inn á höfuðstól lána fyrir íbúðarkaupendur. Þessu á að breyta samkvæmt frumvarpinu núna um áramótin og það verður þá einungis heimilt að greiða inn á lán hjá fyrstu íbúðarkaupendum. Ég tel þetta ekki skynsamlega ráðstöfun eins og staðan er núna. Þetta er mikilvægt til að draga úr greiðslubyrði fólks og reyna að ná sínum lánum niður. Ég hefði meira að segja viljað sjá að þetta úrræði yrði útvíkkað, þ.e. að það yrði heimilt tímabundið

greiða einnig vexti og afborganir. Ég hefði viljað sjá að það yrði farið yfir þetta í nefndarvinnunni sem fram undan er og vil hvetja

Ég veit til þess að það er áhugi meðal nefndarmanna til að endurskoða þetta og ég trúi því að það verði komist að farsælli niðurstöðu hvað það varðar. Auk þess vil ég, eins og ég segi, hvetja nefndina til þess að útvíkka úrræðið frekar og þá bara tímabundið til að að mæta þeirri aðstöðu sem við erum í. Þetta eru helstu þættirnir sem ég vildi koma inn á í þessari umræðu sem er frekar stutt en það er hægt að koma á síðari stigum að sjálfsögðu inn í þessa umræðu sem ég mun gera. En í heildina tel ég að hér sé á ferðinni gott fjárlagafrumvarp sem felur í sér aðhald en að jafnframt sé verið að styðja áfram við velferðina sem er okkur öllum mjög mikilvæg. Staða ríkissjóðs er að mörgu leyti ágæt og ég trúi því að við sjáum fram á það að verðbólga og stýrivextir muni lækka hratt á næstu mánuðum. En við verðum líka að hafa það í huga að við glímum við annað vandamál sem er húsnæðisskorturinn, sem verður að segjast eins og er að skrifast að stórum hluta á sveitarfélögin,

Ég ætla að taka þátt í þessari umræðu um fjárlög ársins 2025. Það er búið er að vera með ólíkindum að fylgjast með umræðunni hér undanfarna daga, sérstaklega hjá stjórnarandstöðunni

að það sé ekki margt sem ég og við í Sjálfstæðisflokknum myndum vilja gera öðruvísi í þessum fjárlögum en við erum í þeirri stöðu eftir lýðræðislegar kosningar að hér þarf að vera þriggja flokka ríkisstjórn. Við mynduðum þriggja flokka ríkisstjórn að mynda hér stöðugleika í stjórnmálunum, stöðugleika sem skiptir hvað mestu máli til að takast á við verðbólgu og vexti, að það sé ekki pólitískur óstöðugleiki sem ýtir verðbólguvæntingunum upp og myndi enn frekar ýta undir þetta. Því tel ég að þessir þrír samstarfsflokkar í ríkisstjórn hafi komið hér með mjög góða lendingu og hafa sýnt það undanfarin ár að þeir eru með ábyrga og góða efnahagsstjórn sem hefur skilað því,

Það hefur ekki gerst af sjálfu sér. Það hefur bara alls ekki gerst af sjálfu sér. Vissulega koma vaxtahækkanir Seðlabankans þar við sögu en líka það að við höfum verið að spila með peningastefnunni með því að sýna aðhaldssöm fjárlög. Núna höfum við dregið saman, miðað við vöxt hagkerfisins, útgjöld ríkisins fimmta árið í röð. Við höfum skilað betri afkomu og betri afkoma

í hagkerfinu. Vöxturinn í hagkerfinu hefur verið svo mikill, t.d. í nýsköpuninni þar sem við höfum verið að fjárfesta undanfarin ár í skapandi greinum

Þetta er allt að skila sér. Þess vegna getum við komið með ábyrg fjárlög og getum verið að verja velferðarkerfin okkar. Við gátum gert breytingar í vor á örorkukerfinu sem voru gríðarlega mikilvægar. Við höfum verið að gera stanslausar breytingar á almannatryggingakerfi eldri borgara.

á sama tíma og við erum að takast á við vandamálin sem eru í dag. Við verðum að hafa heildarmyndina. Þetta er ekki alltaf bara það sem er að gerast daginn í dag. Við þurfum aðeins að skoða hvað hefur verið gert og hver forsendan er fyrir því að við getum verið að gera svona vel eins og er að gerast Hver er forsendan fyrir því að Ísland er að standa sig best á öllum lífskjaramælikvörðum landa sem við viljum bera okkur saman við? Af hverju er viðspyrnan mest hér? Af hverju er hagvöxturinn mestu? Af hverju er þetta svona? En ég ætla ekki að gera lítið úr því að við erum að takast á við stórt vandamál sem er gríðarleg kjaraskerðing fyrir heimilin og kemur niður á velferðinni, þ.e. há verðbólga og háir vextir. Það er verkefnið sem við þurfum að sameinast um. Þá skiptir máli að hafa haft efnahagsstjórnina sterka þegar við fáum röð áfalla í efnahagskerfinu í gegnum heimsfaraldur, þar áður fall heils flugfélags, WOW air. Við fáum stríð

en líka náttúruhamfarir á Seyðisfirði og það eru mikil teikn á lofti víða. Þetta kostar peninga, þetta setur strik í ferðaþjónustuna sem er ein af okkar lykilatvinnugreinum o.fl.

sér tekjur í gegnum lóðaskort sem er orðinn alvarlegur vítahringur. Þau fá einskiptistekjur þegar þau selja lóðirnar. Svo kemur fjárfestirinn sem kaupir lóðirnar af þeim,

Þetta getur ekki gengið svona. Þá hækkar fasteignaverðið og þá fá sveitarfélögin betri tekjur í fasteignagjöld. Þetta er eitt af stóru verkefnunum en við höfum sýnt hérna megin að við höfum verið að

Það er margt sem ég vildi fara hérna yfir en í lokin vil ég tala aðeins um millistéttina. Það er ungt fólk sem er að kaupa sér húsnæði og eignast börn og er að stofna fjölskyldu, borga námslánin, er nýkomið úr námi eða í námi. Það eru oftast þau sem eru á hvað hæstu laununum. Það eru breiðu bökin sem stjórnarandstaðan talar hér um að eigi að skattleggja þannig að alltaf þegar við tölum um að auka skatta eða auka tekjuöflun ríkisins þá mun það lenda á þessu fólki sem þarf hvað mest á peningunum að halda til þess að byggja upp fjölskyldu og hlúa vel að framtíð Íslands, eignast fleiri börn, geta menntað sig og nýta tækifærin og auka velferðina í þessu landi. Við skulum því fara varlega í það að tala um tekjuöflun og breiðu bökin án þess að hugsa um millistéttina sem er hvað mikilvægust í þessu landi og mun alltaf taka

við þurfum að taka heiðarlegt samtal um að framlengja henni. Hún mun gilda áfram fyrir fyrstu íbúðarkaupendur í tíu ár. En við þurfum að hafa þetta sem almenna aðgerð áfram af því að hún hjálpar millistéttinni við að stofna fjölskyldur hér í landinu.

Frú forseti. Stóra myndin er þessi: Stýrivextir eru búnir að vera 9,25% í meira en ár og verðbólga miklu þrálátari en var gert ráð fyrir. Og hvert er svar ríkisstjórnarinnar við þeirri stöðu? Svar ríkisstjórnarinnar er að reka ríkið með enn þá meiri halla. Svar ríkisstjórnarinnar við þrálátri verðbólgu og heilu ári af 9,25% stýrivöxtum er að reka ríkið með enn þá meiri halla heldur en til stóð og var gert ráð fyrir í fjármálaáætlun, bæði á þessu ári og því næsta. Þau auka hallann á ríkissjóði en kalla það aðhald. Þetta er stóri brandarinn í þessum fjárlögum. Fólkið í landinu veit alveg hvaða afleiðingar það hefur þegar tekjur eru gefnar eftir og útgjöld aukin án fjármögnunar og án mótvægisaðgerða, þegar ríkið er rekið með halla ár eftir ár. Með því er efnahagslífið sett úr skorðum. Ef ríkisstjórn dælir útgjöldum út í logandi heitt hagkerfi ár eftir ár án án þess að afla tekna eða skera niður á móti þá kastar ríkisstjórnin olíu á eldinn og þá kemur það í hlut Seðlabankans að kæla hagkerfið. Það er það sem er að gerast. Við í Samfylkingunni höfum bent á það trekk í trekk að þegar ríkisstjórnin gerir minna til að vinna gegn verðbólgu þá gerir Seðlabankinn meira. Það þýðir að vextir verða hærri og greiðslubyrði heimilanna þyngri.

fram færi sem horfði þá yrði verðbólgu ýtt enn frekar upp og þar með vöxtunum líka. Og það gekk eftir eins og stafur á bók. Það var beinlínis eins og ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn hér á Alþingi væru viljandi, með einbeittum ásetningi, að auka á verðbólguna og hífa upp vaxtastigið. Þau voru vöruð við, þau máttu vita hverjar afleiðingarnar yrðu en þau gerðu þetta samt. Við bentum líka á að það þyrfti að fjármagna Grindavíkurútgjöldin og ráðast í alvörumótvægisaðgerðir á húsnæðismarkaði. Þá heyrðist frá ríkisstjórninni: Nei, heyrið þið, Grindvíkingar eru bara 1% landsmanna. Þetta er bara dropi í hafið.

þá afsaka þau sig með því að benda á Grindavíkuráhrifin. Eitt er hvernig stjórnarliðar hafa hegðað sér og umgengist sjóði hins opinbera en svo er það hitt hvernig ráðherrar sem fara með æðstu stjórn opinberra fjármála tala. Mörgum svelgdist á þegar fyrrverandi fjármálaráðherra, sem nú er hæstv. forsætisráðherra, talaði um að það væri ekki í verkahring ríkisfjármálanna eða ríkisstjórnar að vinna gegn verðbólgu. Í fyrsta lagi gengur þetta auðvitað gegn þeim kröfum sem ég veit að eiginlega öll heimili og öll fyrirtæki í landinu gera til ríkisstjórnar hverju sinni. Það er skylda ríkisstjórna að gera sitt besta til að halda verðlagi stöðugu og haga ákvörðunum sínum eftir því. Í öðru lagi er það beinlínis skrifað inn í lög, það er skrifað inn í lög um opinber fjármál að ríkisstjórn beri að leggja fram og fylgja fjármálastefnu sem miðar að efnahagslegum stöðugleika. Hæstv. ráðherra gleymdi sem sagt

og að Íslendingar sættu sig ekki bara við — og þetta er orðrétt tilvitnun — Íslendingar sættu sig ekki bara við heldur beinlínis sæktust eftir meiri verðbólgu. Hæstv. fjármálaráðherra landsins hélt því fram í Kastljósinu að Íslendingar vildu meiri verðbólgu. Þetta er ótrúleg ósvífni gagnvart öllum þeim fjölskyldum sem horfa upp á matarkörfuna hækka, horfa upp á reikningana sína hækka og greiðslubyrði lána hækka mánuð eftir mánuð án þess að fá neinu um það ráðið.

Æðstu valdhafar efnahagsstjórnar mega aldrei tala eins og verðbólgan sé óhjákvæmileg eða komi þeim ekki við. Það eitt og sér rýrir trúverðugleika hagstjórnarinnar. Það eitt og sér getur haft bein áhrif á verðbólguvæntingar. Það er ekkert sem réttlætir það hvernig hæstv. ríkisstjórn hefur haldið á stjórn efnahagsmála. Með óstjórn og ábyrgðarleysi í efnahagsmálum og ríkisfjármálum hefur ríkisstjórnin beinlínis kallað verðbólgu og vaxtahækkanir yfir heimili og fyrirtæki landsins.

fari að hjaðna hraðar og ég vil trúa því að það gerist á næstu misserum. Hvernig er annað hægt, forseti, þegar raunvextir eru jafn háir og raun ber vitni mánuðum saman? Hagkerfið er að kólna, það eru merki um það, en það eru skuldsett heimili og ekki síst yngri kynslóðirnar sem hafa borið herkostnaðinn af þessu. Það var pólitísk ákvörðun. Það var tekin pólitísk ákvörðun um að brjóta verðbólguna á bakinu á þessu fólki. Með því að keyra upp hallann og keyra upp verðbólguvæntingar og láta eins og verðbólgan kæmi þeim ekki við þá eftirlétu ríkisstjórnarflokkarnir í raun Seðlabankanum að leggja ofurskatt á skuldsett heimili í formi ofurvaxta. Þetta er samhengi hlutanna, virðulegi forseti, og þetta er eitthvað sem ríkisstjórnarflokkarnir þrír munu þurfa að svara fyrir í næstu kosningum. Og hér er kosningaloforð: Við í Samfylkingunni munum aldrei, við munum aldrei nokkurn tímann láta eins og verðbólga og vaxtastig sé bara eitthvað svona utanaðkomandi sem komi okkur ekki við. Það er forgangsmál okkar númer eitt, tvö og þrjú að endurheimta efnahagslegan stöðugleika og við munum aldrei víkja okkur undan ábyrgð á stjórn efnahagsmála heldur þvert á móti standa og falla með því á næsta kjörtímabili að við náum jafnvægi í ríkisfjármálunum og þjóðarbúskapnum í heild. Þetta er loforð.

stýrivaxtatæki Seðlabankans eða að ríkisfjármálunum sé beitt fyrst og fremst gegn verðbólgunni. Eru það fyrst og fremst ríkisfjármálin sem eiga að hafa hemil á verðbólgunni eða er það stýrivaxtatæki Seðlabankans?

Það er óhjákvæmilegt þegar búið er að halda vöxtum í 9,25% í heilt ár og þegar raunvaxtastigið hefur verið jákvætt í u.þ.b. ár. Auðvitað veldur þetta því að hagkerfið kólnar. Það er verið að kreista eftirspurn út úr hagkerfinu með því einmitt að kreista skuldsett heimili. Það er sú stefna sem hér hefur verið rekin.

en ríkisfjármálin eru það líka og ríkisfjármálin hafa líka þann kost að þeim er hægt að beita til jöfnunar. Þar er hægt að tryggja að það sé ekki einmitt bara fólkið sem er með neikvætt eigið fé, fyrst og fremst yngri kynslóðirnar sem skulda mikið sem bera kostnaðinn af aðgerðum til að vinna gegn verðbólgu.

Það er það sem hér er átt við. Ríkisfjármálin eru ekki eins skilvirkt tæki til þess að kljást við verðbólgu. Það er ágætt að hv. þingmaður sé þá sammála mér um það. Ég skal hins vegar líka að vera sammála hv. þingmanni, og það er ekkert launungarmál, um að auðvitað hafa ríkisfjármál áhrif. Þá skiptir máli að það sé verið að auka aðhald eins og er verið að gera. Afkoma ríkissjóðs er að batna.

Já, hv. þingmaður fagnar að hér hafi verið farin sú leið að láta fyrst og fremst skuldsett heimili, láta fyrst og fremst yngri kynslóðirnar bera byrðarnar af verðbólgunni. Seðlabankinn hefur margbent á að með því að beita ríkisfjármálunum af meiri þrótti til að vinna gegn þenslu þá þyrfti miklu minni vaxtahækkanir til. Seðlabankinn hefur beinlínis skrifað það upp inn í Peningamálaheftið sitt hversu mikið ríkið þyrfti að bæta sína afkomu til þess að Seðlabankinn gæti lækkað vexti. En ríkisstjórnin hefur ekki hlustað á þetta. Seðlabankinn hefur beinlínis gefið leiðbeiningar um það hvernig ríkisstjórnin gæti hjálpað til við að ná niður vaxtastigi en eins og hv. þingmaður staðfestir hér þá er það eindreginn vilji ríkisstjórnarinnar og þingmeirihlutans hér á Alþingi að það sé Seðlabankinn fyrst og fremst sem sjái um þetta.

þessi stefna er ígildi tugmilljarða skattahækkana, sérstaklega á ungt fólk, á öll þau sem skulda. Það er efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar að láta Seðlabankann um það. Það er ágætt að fá það staðfest. Við í Samfylkingunni erum ósammála. Við erum sammála Seðlabankanum um að ríkisfjármálin hefðu átt að gera meira. Það hefði átt að beita ríkisfjármálunum af meiri krafti til jöfnunar. Það hefði bæði átt að vera með meira aðhald á útgjalda- og tekjuhlið. Ríkisstjórnin hefur brugðist í hvoru tveggja. Hún hefur brugðist þegar kemur að ráðdeild í ríkisrekstri. Hún hefur brugðist þegar kemur að því að girða fyrir fyrir skaðlegar skattaglufur (Forseti hringir.) og hún hefur brugðist þegar kemur að því að veita fólkinu í landinu einhverja von um að við getum einmitt byggt upp innviði og vaxið hérna til framtíðar.

forseti. Nýlega var kynnt nýtt fjárlagafrumvarp fyrir árið 2025 undir yfirskriftinni „Þetta er allt að koma“.

Nú hef ég talað fyrir því í þessum sal í umræðum um fjárlög undangenginna ára að aðhald væri nauðsynlegt í rekstri hins opinbera. Á það hefur ekki verið hlustað og nú er komin upp sú staða að skuldabyrði íslenska ríkisins vegna hárra vaxta er mjög veruleg, skerðir verulega getu ríkisins til að sinna sínum verkefnum og til að vinna að markmiðum um lækkun verðbólgu. Þetta er auðvitað mjög miður. Í umræðunni í dag hafa margir komið upp og talað fyrir aðhaldi en því miður er staðan sú að tími aðhalds er senn á enda. Hagtölur benda til þess að því hagvaxtarskeiði sem við höfum upplifað á undanförnum árum sé að ljúka og þá þyrfti að vera til svigrúm hjá hinu opinbera til að bregðast við, en því miður hefur góðæri undangenginna ára ekki verið notað til að vinna í haginn heldur þvert á móti hafa ríkisskuldir aukist verulega og svigrúmið er takmarkað. Í rauninni er á þessum tímapunkti ekki auðvelt að sjá með hvaða hætti ríkið ætti að styðja við hagkerfið á komandi misserum ef bráðabirgðatölur Hagstofunnar um þróun hagvaxtar reynast réttar. Það er áhugavert og hefur verið gert í þessum sal fyrr í umræðunni að bera Ísland saman við nágrannalöndin. Ýmis dæmi hafa verið tekin. Finnland hefur verið nefnt og Þýskaland, en nærtækasta dæmið hefur hins vegar ekki verið nefnt. Það hagkerfi Evrópu sem er langsamlega líkast íslenska hagkerfinu, bæði hvað varðar umfang, samsetningu útflutnings, áherslu í hagstjórn og velferð, er auðvitað færeyska hagkerfið. Það er mun minni munur á umfangi færeyska hagkerfisins og íslenska hagkerfisins en íslenska hagkerfisins og norska hagkerfisins.

Ísland hefur örlítið fjölbreyttari útflutningssamsetningu en Færeyjar en þó er munurinn ekki verulegur. Þjóðin er einsleit og hún er norræn velferðarþjóð. Hagkerfið er lítið og opið og báðar þjóðirnar standa utan Evrópusambandsins.

Færeyska krónan er hengd utan á dönsku krónuna og hagstjórnarábyrgðin hvílir einungis á herðum færeyskra stjórnvalda. Undir þessari ábyrgð hafa þau risið með mikilli prýði. Hér áðan voru deilur um hvers konar stjórntæki væru líklegust til að ná árangri í að skapa stöðugleika og góð skilyrði í samfélagi. Var þá annars vegar rætt um ríkisfjármál og hins vegar stýrivexti. Tilfellið er að í hagkerfi eins og íslenska hagkerfinu, þar sem óverulegur hluti skulda er raunverulega háður stýrivaxtabreytingum Seðlabankans heldur er að mjög verulegu leyti í verðtryggðri krónu sem lýtur öðrum lögmálum og er annar gjaldmiðill, þá bítur stýrivaxtatækið illa og þess vegna þarf að beita því með miklu harðari hætti heldur en reyndin er annars staðar þar sem stýrivaxtatæki seðlabanka ná til flestra skuldara. Það þýðir auðvitað að þeir sem eru ekki varðir fyrir stýrivaxtaákvörðunum bera einir byrðarnar og þær byrðar verða umfangsmeiri og þyngri en myndi tíðkast annars staðar. Það grátlega er að öll þau lönd sem er eðlilegt að bera Ísland saman við hvað varðar umfang og stærð eru meðvituð um þau vandamál sem fylgja því að vera hluti af litlu myntsvæði, eru meðvituð um vandamál sem fylgja öfgafullum sveiflum í stýrivöxtum og eru þess vegna ákaflega passasöm með að halda ríkisfjármálum í jafnvægi. Viðreisn hefur þess vegna lengi varað við því að íslenska ríkið sé rekið með halla en eins og ég vék að í upphafi þá er það sennilega ekki ræðan sem þarf á að halda núna. Nú þurfum við að velta því fyrir okkur hvaða leiðir eru íslenska ríkinu færar til að búa sig undir að takast á við þann samdrátt sem virðist vera hafinn í íslenska hagkerfinu. Hvernig ætlar ríkið að sinna því hlutverki sem eðlilegt er að ríkið sinni, sem er að jafna út hagsveifluna með því að auka eftirspurn þegar framleiðsluslaki er í hagkerfinu og draga úr henni þegar þensla er? Það verður ekki gert með aðhaldi, ekki á þessum tímapunkti. Það hefði þurft að safna í kisturnar á undangengnum árum og það var ekki gert. Eðlilega verður ekki búið til svigrúm með skattahækkunum.

að losa hluti ríkisins, losa eignir ríkisins; losa hlut ríkisins, bæði í Íslandsbanka eins og áætlunin gerir ráð fyrir, en líka í Landsbanka og að leita logandi ljósi að öllum mögulegum öðrum leiðum sem hægt er að beita til að rýmka fjárhag ríkisins, draga úr ríkisskuldum og búa í haginn þannig að ríkið geti sinnt hlutverki sínu í að jafna hagsveifluna á komandi misserum. Ég vildi óska þess að ég væri ekki að biðja þessa ríkisstjórn um það. Ég vildi óska þess að fyrir henni færi fólk sem ég treysti betur til þess að losa þessar eignir, en staðan er einfaldlega þannig að meiri hagsmunir þjóðarinnar kalla á aðgerðir. Til viðbótar þyrfti núna að byrja að undirbúa hvaða aðgerðir ríkið gæti ráðist í til þess að að skapa meiri umsvif í hagkerfinu, þá fyrst og fremst hvaða fjárfestingar í innviðum væri hægt að undirbúa þannig að þær væru tilbúnar þegar kemur að því að bregðast við þeirri kreppu sem óumflýjanlega virðist vera að skella á.

Þegar hann nefndi aðhaldið þá fannst mér það líka sérstakt, af því að ég veit að hv. þingmaður skilur miklu betur þessar þrjár mismunandi aðhaldsúttektir aðhaldsúttektir sem eru í frumvarpinu þar sem meðaltal þeirra er talið vera 1,6% á yfirstandandi ári í aðhaldi, sem er. Ég vil bara spyrja hv. þingmann: Er það ekki allverulegt?

íslenska ríkið var miklu lengur að ná niður útgjöldum eftir Covid heldur en nokkurt annað ríki sem við berum okkur saman við og af ástæðum sem hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra getur alveg örugglega útskýrt fyrir okkur. Þetta varð til þess að þessi skellur varð langvarandi og leiddi inn í næsta skell. Ég geri mér alveg grein fyrir því að það fylgir kostnaður jarðhræringum í Grindavík og allir eru sammála um að við þurfum að bera hann sameiginlega. Á endanum er punktur minn fyrst og fremst þessi hér: Við þurfum að gera ráð fyrir því að framtíðin sé óviss og hlutverk ríkisins og ríkisfjármálanna er að reyna að draga úr skellinum þegar óvissuatburðir eiga sér stað. Og það hefði þurft, held ég, að hlusta á nöldur mitt um aðhald á árunum eftir Covid þegar okkar útgjöld voru enn þá mjög há samanborið við öll nágrannalöndin sem, af því að það varð strax viðsnúningur í hagkerfinu, kipptu að sér hendinni í útgjöldum og náðu að snúa þessari þróun við miklu hraðar. Það tókst okkur ekki. Á þessu kann hæstv. ráðherra alveg örugglega skýringar.

að fara að bæta aðhaldi ofan í það sem við erum að gera núna. Þess vegna held ég að þetta 0,9% aðhald sé allverulegt og muni klárlega hjálpa til við að ná verðbólgunni í þann takt sem Seðlabankinn er að spá. Við erum með mjög háa stýrivexti,

En er ekki miklu stærra tækifæri hjá Seðlabankanum fólgið í því að geta lækkað vexti mjög hratt og mikið til að örva, frekar en að ríkið fari inn í vaxandi útgjöld til að örva hagkerfið á Íslandi?

hann skauta nokkuð létt yfir staðreyndir sem eru alla vega mér vitanlegar og ég býst við að hann viti líka, að launakostnaður í Færeyjum er umtalsvert lægri en á Íslandi, umtalsvert, verulega, enda stóðu þar yfir langvarandi verkföll núna í haust til að reyna að fá leiðréttingu launafólks á því.

Ég þakka hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fyrir spurningarnar. Á sama hátt og stýrivaxtatækið á Íslandi það þarf að beita því með miklu umfangsmeiri hætti til þess að hafa áhrif á eftirspurn í hagkerfinu vegna þess á hversu fáa það leggst. Það virkar jafn illa upp og niður, því miður. Það er alls ekki þannig, og aftur

og áætlanir um hvað ríkið ætlar að gera. Hafandi verið innviðaráðherra veit hæstv. ráðherra það manna best að innviðir á Íslandi þurfa á verulegri fjárfestingu að halda. Það er skynsamlegt að ráðast í slík verkefni í niðursveiflu. Því miður sýnir sagan að þegar ríkið ætlar að gera það þá taka ákvarðanir svo langan tíma að þegar loksins er farið af stað er aftur komin uppsveifla og ríkið er í staðinn fyrir að draga úr dýpt kreppunnar farið að ýta undir þenslu, þegar loksins kemur að ákvörðununum. Þetta er lærdómur sem við getum dregið án þess að vera að benda fingrum pólitískt hvor